Nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo na točku dnevnog reda 5. Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, s konačnim prijedlogom zakona,

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda Vlada je na zahtjev povukla za hitnost, pa će se raspravit u redovitoj proceduri. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar znanosti, obrazovanja i športa, gospodin Dragan Primorac. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo. Prvo na početku želim zahvaliti na pomoći oko pripreme ovoga zakona, jer je u pripremi sudjelovao uistinu veliki broj kolega. I želim zahvaliti isto tako na zajedničkom stavu koji je bio vezan uz to da ćemo ovaj zakon zbog njegove važnosti staviti u dva čitanja u jednom sazivu, jer mislim da ćemo na taj način moći najbolje reagirati na uistinu značajne promjene koje on kao takav donosi. Ono što je najvažnije reći, Hrvatska je napravila uistinu ogroman iskorak glede sustava cijele vertikale obrazovanja. Ja ću ponoviti samo par onih ključnih momenata, a to je da je u posljednjih pet godina osnovano šest novih veleučilišta, Hrvatska danas ima više od 41 tisuću studenata nego prije 4 godine, što je prema povjereniku Fiegelu i nizu drugih ljudi najpropulzivniji obrazovni sustav u ovom dijelu Europe. Hrvatski sabor je donio jedan iznimno važan dokument koji je pokazao svu svoju snagu, a to je nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednješkolskog obrazovanja. Ta mjera koja će prethoditi, ako Bog da, i promjenama Ustava i to u onom smjeru da u Hrvatskoj se uvodi obvezno srednješkolsko obrazovanje do prve kvalifikacije, će rezultirati da više od 80 tisuća djece neće napustiti sustav srednješkolskog obrazovanja u narednih 10 godina. Dakle, i to vuče prema povećanom broju studenata. Kao što je ranije već bilo rečeno, vi ste upoznati, usklađenje sa Bolonjskom deklaracijom, jedna od ključnih točaka je usklađenje i osiguravanje kvalitete. I ministarski skup u Bergenu 2005. godine je upravo u tom smjeru išao i aspekt vanjskog i unutarnjeg osiguranja, unapređenja kvalitete je definitivno ono što je potrebno i što se sad događa kao središnji moment unutar europskog sustava visokog obrazovanja. Osim toga, vrlo jasno je bilo potrebno definirati sve procese i ulogu svih sudionika koji će provoditi sustav osiguranja i unapređenje kvalitete, ponajprije Nacionalnog vijeća za znanost i razgraničiti ulogu koju će provoditi za razliku od agencije. Isto tako, jedna od ključnih mjera koju je Hrvatski sabor 31. ožujka 2006. godine donio, ja na tome zahvaljujem jer je tu ključan bio moment osiguranja sustava i jamstvo kvalitete u sustavu visokog obrazovanja, ali je bila i pokretač mjera nužnih za uvođenje državne mature, a to je Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006. i 2008. godine, gdje su vrlo jasno navedeni precizni instrumenti institucije koji to moraju provoditi. Drugim riječima, to je jedna od najključnijih i najvažnijih mjera u borbi protiv korupcije i upravo se kao takva navodi i državna matura. Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju donosi nekoliko ključnih momenata. Prvo, definiraju se ponovno, drugim riječima redefiniraju se postupci izdavanja dopusnica. Jedan od ključnih elemenata koji danas svi koji su u sustavu visokog obrazovanja imaju, ja ja bih rekao, na jedan poseban način glavobolju. Jer točno je, mi idemo vrlo brzo i propulzivno, ali je tu uvijek na granici da se dogodi i blagi nered. Stoga, na ovaj način je vrlo jasno određeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje preuzima potpuno sustav inicijalne akreditacije, reakreditacije, tematskog vrednovanja, vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete, potpuno neovisno o politici, dakle neovisno o ministarstvu. I ono što je po meni najvažnije, oni će vrlo brzo početi donositi one odluke o čemu postoji već i šira rasprava, javna potpora, a to je ukidanje dopusnica za one studijske programe koji ne ostvaruju uvjete, bilo prostorne, bilo kadrovske, bilo da nisu ispunili uvjete nakon stjecanja privremene dopusnice. I tu Agencija za znanost i visoko obrazovanje ima ključnu ulogu. Na jedan poseban način želio bih dotaknuti i postupke za osnivanje novih visokih učilišta i početak izvođenja studijskih programa. Tu je Hrvatska koristila model koji je prisutan u državama Europske unije, no nešto fleksibilniji. Npr., vi znate da britanski model je tu vrlo eksplicit, on zahtjeva da svako novo visoko učilište koje se osniva čak moraju izvoditi najmanje tri godine studijski program već postojećeg akreditiranog visokog učilišta, koje mu povjerava izvođenje tog programa i tek onda, ako ostvari te uvjete kvalitetno, nakon vrednovanja može ići prema vlastitim programima. Mi smo tu odredili nešto kraći vremenski period kako bi sustav obrazovanja u cijelosti bio prohodan i mogao normalno disati. Jedan od ključnih elemenata ovoga Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju je i ustrojavanje Središnjeg prijavnog ureda pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. prikazati danas i u javnosti po prvi put i ovu brošuru koja je vezana za državnu maturu i kolege saborski zastupnici će dobiti svi po jednu kopiju. Ja sam jako sretan i zadovoljan zbog ove brošure, jer ona je obuhvatila gotovo 500 učitelja, nastavnika, sveučilišnih profesora, akademika i zapravo veliki dio struke jer je dovela u konačnici ono što je Hrvatska čekala, u periodu nakon 2. svjetskog rata, u procesu koji je bio sve samo koji je bio sve samo ne jednostavan. I ja sam osobno, kad smo krenuli prema provođenju projekta državne mature, sam nisam znao koliko to zahtijeva, proces jedan od najvećih projekata koje sam ja ikada u životu pravio, zajedno sa svojim suradnicima. Vi znate da ove godine kreće eksperimentalna državna matura u svibnju. Ovo je prvi dokument koji je vrlo jasno definirao sve postupke, korake izvođenja državne mature i ova brošura će evo za par minuta biti podijeljena svima. Ali zašto to spominjem? Zato što je ona u jednoj svojoj cijeloj hijerarhiji vrlo jasno navela i ulogu Središnjeg registra državne mature kao mjesta gdje će biti prikupljeni apsolutno svi rezultati državne mature, ali i tadašnji postignuća djece prilikom prilikom polaganja tri obvezna predmeta, izbornih predmeta i direktna komunikacija sa Središnjim prijavnim uredom koji je sastavni dio nacionalnog informacijskog sustava, prijave na visoka učilišta koji će zapravo kreirati rang liste. I na taj način smo mi osigurali potpunu prohodnost i neometanje autonomije hrvatskih sveučilišta. I ja ovdje moram njima zahvaliti jer hrvatska sveučilišta i visoka učilišta su uistinu napravila ogroman iskorak prihvaćajući državnu maturu. Ja mislim da pitanje Središnjeg prijavnog ureda samo za sebe i ustrojavanje vezano za ovaj zakon daje jednu potpuno novu dimenziju. I jedan od najčešćih komentara koji se događao tijekom više od 400 rasprava koje su bile u akademskoj zajednici ali i po terenu gdje gdje konstantno idem, to je zapravo jedno veliko povjerenje u ovaj sustav koji je kao takav prisutan u nizu država. Ja ću samo navesti Irsku, Finsku i ostalih par. Nešto je drugačije u Francuskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama ista koncepcija, malo drugačiji model ali on nedvojbeno kaže sljedeće, da Središnji prijavni ured koji će komunicirati sa više od 20 milijuna podataka iz jednog velikog softvera koji će objediniti sva postignuća učenika tijekom njegovog četverogodišnjeg ili trogodišnjeg obrazovanja. Sa ocjenama će biti kombiniran sa jednim drugim softverom koji će donositi rezultate državne mature iz predmeta matematike, hrvatskog i stranog jezika ili izbornih predmeta i na osnovu toga agencija i Središnji prijavni ured sukladno kriterijima koja traže pojedina visoka učilišta će formirati rang liste. To znači sljedeće, da dijete, moje, ministra ima potpuno jednake uvjete i prava kao dijete jednog radnika iz škvera i ne postoji mogućnost manipulacije. I zato se državna matura kao takva smatra među najvećim antikorupcijskim mjerama koje su se dogodile u području obrazovanja svih zapadnoeuropskih država, a ovdje posebno želim istaknuti sigurno u Hrvatskoj. I tu sam uistinu neizmjerno zahvalan Hrvatskom saboru zbog čega je, smo došli u poziciju da danas možemo i govoriti o ovom strateškom dokumentu. I dozvolite mi samo u par riječi reći onih par ključnih poruka koji se tiču usklađenje ovoga zakona sa pravnom stečevinom Europske unije, članak 163. Ugovora o koji vrlo jasno kaže da na ovaj način će agencija zadovoljiti uvjete za punopravno članstvo u europskom udruženju za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju ali u europskom registru za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. I mislim mislim da je važno istaknuti da oba nacionalna vijeća, i ono za visoko obrazovanje i Nacionalno vijeće za znanost na ovaj način se rješavaju svih onih administrativnih problema, ostaju i dalje strateška tijela koja odgovaraju Hrvatskom saboru. Međutim, imaju jednu vrlo važnu ulogu a to je kreiranje mreža visokih učilišta i potrebu za njihovo osnivanje u Republici Hrvatskoj i na taj način smo mi zapravo postigli da smo zakočili one sindrome koji su se događali u Rumunjskoj, nekim drugim državama a to je hiperinflacija visokoobrazovnih institucija. Gospodine predsjedniče, mislim da što se tiče i financijskih sredstava ona su apsolutno osigurana u 2009. Ovo kad sam rekao mislim onda kažem da u 2010. godini smo rekli da će biti iznos negdje oko 6 milijuna kuna i u ovom trenutku za rashode i prihode ta sredstva naravno da ne mogu biti sada definirana da li će se raditi o kojoj kuni više ili manje. Ali je ovaj projekt toliko stratešak da će ministarstvo apsolutno stajati iza svake kune. I ako treba neke druge stavke će rezati, ali ovaj projekt u konačnici se mora realizirati u cijelosti. Na ovaj način Hrvatske je u cijelosti uskladila sustav osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sa državama članicama Europske unije. Napravila je nekoliko koraka ispred i ono što bih ja rekao kao jedan zaključak mi smo ovdje kombinirali jedno iskustvo država koje provode i sustav osiguranja kvalitete najmanje 30 do 40 godina. Akademska zajednica je zadržala svoju autonomiju ali i odgovornost. Agencija kao potpuno depolitizirano tijelo je preuzela ključnu ulogu u sustavu vrednovanju i naravno ono pitanje koje se vrlo često dolazi iz znanstvenih zajednica ja želim ovdje vrlo jasno istaknuti točno i hrvatski znanstveni instituti i ostale institucije će biti vrednovane kako prema svojim rezultatima, broju objavljenih publikacija, ipa faktoru koji ide, broju citata, osposobljenim kadrovima i naravno da će Hrvatska po prvi put dobiti na jedan poseban način vanjsko vrednovanje i znanstvenih i visoko školskih obrazovanih institucija za koje će odgovarati oni koji provode taj sustav obrazovanja. Prošla su više vremena da smo svi odgovorni, a isto tako ja mislim da je Hrvatska akademska zajednica spremna za ovaj iskorak. A najbolje o tome svjedoče brojne rasprave koje su apsolutno dale punu potporu ovome procesu. Ja osobno mislim da je mudro ono što je i Marija istaknula i ostali kolege da idemo u dva čitanja jer ćemo još eventualno neke nedoumice riješiti. I gospodine predsjedniče sa velikim entuzijazmom dajem potporu ovome zakonu koji Hrvatsku uistinu upisuje u liste onih država gdje je sustav visokog obrazovanja prepoznatljiv već 50 godina po iznimnoj kvaliteti. Hvala vam lijepo. **Bebić, Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu predsjednik odbora gospodin Petar Selem. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je na 13. sjednici 11. ožujka Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete znanosti u visokom obrazovanju, P.Z.E. br. 277. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Predloženi zakon potrebno je donijeti radi usklađivanja pitanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sa europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete i u europskom prostoru visokog obrazovanja strateškim dokumentom prihvaćenim od potpisnika Bolonjske deklaracije u postupku njezine provedbe. Pokazalo se naime da je kod svih potpisnica Bolonjske deklaracije nakon provedenih neophodnih organizacijskih promjena pitanje kvalitete postaje prvorazredno pitanje što organizacijske promjene trebaju omogućiti. Svrha im je dakle bila unapređivanje izvrsnosti znanstveno-istraživačkog i visoko-školskog područja. Prijedlog zakona predlaže mjere vanjskog i unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti što postojeći Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nije mogao u potpunosti i do kraja provesti. Predložene izmjene idu uz ostalo zatim da se Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i Nacionalno vijeće za znanost postave kao tijela koja će na strateškoj razini stvarati pretpostavke za unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. A Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao samostalna pravna osoba s javnim ovlastima preuzeti će opsežne i odgovorne operativne zadatke, akreditacije i kasnijeg periodičnog vanjskog vrednovanja, znanstveno-istraživačkih i visokoškolskih ustanova kao i vanjske prosudbe učinkovitosti sustava za unutarnje osiguravanje i kvalitete u tim ustanovama. Nužnost reorganizacije nameće se i obzirom na odredbu iz članka 18. stavka 3. i 4. prijedloga zakona da će Hrvatski sabor utvrditi mrežu visokih učilišta i javnih znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj, što će još više zaoštriti potrebu vrednovanja izvrsnosti u području visokog školstva i znanstveno-istraživačkog rada. Sudionici rasprave prihvatili su pravac rješavanja tog osjetljivog pitanja, uz stanovite susprege u odnosu na predloženi sustav. U prvom redu ukazali su na potrebu da Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje se ne izuzmu iz donošenja pojedinačnih odluka, a to je i ministar govorio o vrednovanju budući da meritornu odluku o tim pitanjima ne mogu biti jedino stvar agencije. U svakom slučaju, trebala bi predvidjeti mehanizme nadzora nad radom agencije, a osobito obzirom na veliki pritisak zbog povećanja broja visokoškolskih ustanova i to u uvjetima dok još nije od strane Hrvatskog sabora utvrđena mreža visokoškolskih ustanova. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da prihvati Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Sva stajališta, prijedlozi i mišljenja u svezi prijedloga zakona uputiti će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. Žele li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Obzirom da se radi o prvom čitanju, ja ću dvije, tri minute najprije općenito govoriti o ovom zakonu, a onda ću prijeći i na njegov sadržaj. Naime, započeo bih sa jednim pitanjem. Za one koji se ne bave znanošću i obrazovanjem pitanje glasi da li će ove jeseni jedan od nogometaša Pomorca iz Kostrene i Radnika iz Velike Gorice nakon prijelaznog roka zaigrati u Realu, Arsenalu, Barceloni? Vjerojatno ćete svi odgovoriti ne jer se radi o evidentnoj razlici u kvaliteti između igrača druge i treće Hrvatske lige i prve Španjolske ili Britanske lige. E kako stoje stvari, kolegice i kolege u hrvatskoj znanosti? Tko igra u hrvatskoj prvoj znanstvenoj ligi? Ja vodim jedan znanstveni program, program ima 6 projekata, projekti su financirani, jedan sa 30 tisuća, pa onaj najbolji sa 120 tisuća kuna godišnje. Ne bih imao nikakvog prigovora na takvo financiranje kad ne bismo malo pogledali koliko je tko od voditelja i suradnika u tim projektima ostavio traga u proteklom projektnom razdoblju, koliko su ispublicirali radova, u kojim časopisima, koji im je impact faktor, koliko su puta citirani, koliko su mentorstva imali? E kad to pogledate, onda vidite da je način financiranja bez ikakvog reda. Samo moj projekt, ja sam to kasnije proširio na cijelu moju visokoškolsku ustanovu, podaci još stravičniji. Vjerojatno tako širom Hrvatske. Dakle, ako poznate nekog iz ocjenjivačke skupine, onda ćete dobiti nešto višu ocjenu, ako ne intervenirate dobiti ćete manju ocjenu, ali kolegice i kolege, nije to samo posljedica glede financije godišnje jer o tome jasno ovisi koliko ćete materijala kupiti, koliko ćete stvarno moći napraviti, koliko ćete moći eventualno otići do svojih kolega u drugim državama koji se bave sličnim projektima i Nego, vrijednost ili bodove koje ste dobili kod tog ocjenjivanja se kasnije reperkutiraju kod nabavka opreme, reperkutiraju se kod dobivanja znanstvenih novaka. Dakle, trajno se zatvara jedan negativni ciklus, negativna povratna sprega zbog toga što ne postoje i jasni kriteriji. Gospodin ministar dobro zna da u izvješću Europske komisije od prije 3, 4 mjeseca stoji, vezano uz jasno, Europska komisija ocijenila je i naš put i približavanje europskim standardima i približavanju Europskoj uniji stoji sustav financiranja znanstvenih istraživanja je nedovoljno transparentan. Mislim da se moramo svi složiti s tim. I drugo, postoji nedostatak administrativnog kapaciteta vezan uz uključivanje hrvatskih znanstvenih institucija u FP 7, dakle kapaciteta, ne broja djelatnika, nego kapaciteta, njihova stručnost, njihovo znanje, njihova osposobljenost. Što je sa obrazovanjem? Mislim da ne moramo puno kopati po tom području. I sami se sjećate, kolegice i kolege, početkom ovog desetljeća ružnih skandala vezanih uz ovu zgradu i onu zgradu sa druge strane Markova trga gdje su ljudi primani u državnu administraciju temeljem kupljenih diploma, dakle to se smatralo sasvim normalnim, nikakvim posebnim ne znam, nedopuštenim činom. Vrlo ružno, vrlo ružno, vrlo ružno. I evo, i nedavno smo čitali prije nekoliko dana o preskakanju zvanja, skandala koliko hoćete. To jasno je sve zato što je sustav nedovoljno transparentan, što su nedovoljno jasni kriteriji i mislim da moramo na njima raditi. Zato je ovakav zakon dobrodošao, ali je pitanje što ćemo sa ovakvim sadržajem zakona uistinu i postići. Da li mislimo ozbiljno ovim zakonom? Mislim da je rasprava, evo predsjednik našeg odbora je ovdje iznio naš stav, bila je čini mi se jako dobra rasprava, vrlo otvorena rasprava. Svi smo digli ruke za kad smo čuli da se radi o prvom čitanju, da je Vlada prihvatila da se ide u pravcu prvog čitanja. To je dobro. U međuvremenu ćemo moći puno toga korigirati, dobiti odgovore na sva naša pitanja i nadam se da će konačna verzija zakona biti bitno drugačija nego ova ovdje. Ministar je spomenuo korupciju. Samo ćete mi dozvoliti da nađem tu stranicu i da pročitam taj dio teksta. Nacionalni program za suzbijanje korupcije 2006./ 2008., u tom dokumentu stoji: "Ministarstvo se obavezalo uvesti mjere u cilju smanjenja korupcije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja." Riječ: "smanjenja korupcije" ja ne mogu gospodine ministre prihvatiti. Tu mora biti nulta tolerancija. Dakle, umjesto 120 slučajeva imat ćemo 82. Postigli smo cilj u skladu sa ovdje postavljenim nekakvim kriterijima. To ne može proći. Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ona po ovom zakonu dobiva velike ingerencije i moje pitanje je ovdje vezano uz igrače prve, druge i treće lige. Bilo bi dobro gospodine ministre da do drugog čitanja dobijemo imena i prezimena znanstvena i stručna zvanja i nastavna zvanja ljudi koji su danas zaposleni u toj agenciji da me stvarno uvjerite da se radi o igračima prve lige koji će znati suditi u toj prvoj ligi. Vidjeli ste kolegice i kolege ako ste pročitali zakon koje se sve nadležnosti i koje se vrlo važne, izrazito važne važne nove pozicije dobiva agencija. Ja ću vam samo pročitati jednu rečenicu: "Agencija za znanost i visoko obrazovanje obvezna je uskladiti svoje djelovanje sa europskim standardima i smjernicama kako bi bila prepoznata kao neovisna institucija sa središnjom ulogom u u Nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.". Dakle, očekujem da onaj tko sudi u prvoj ligi bude uistinu za to osposobljen. Ako će se ljudi u središnjem uredu zapošljavati po principima onih koji se zapošljavaju u agenciji, molim vas provjerite malo ovo o čemu govorim, provjerite malo. Onda ne vjerujem u sustav. Ja ću vam iznijeti jedan podatak koji smatram relevantnim. Mi ga nikad nismo u Hrvatskoj bili dovoljno hrabri provesti a posebno se obraćam gospodinu ministru. Prije 35, 40 godina u Republici Italiji bilo je bezbroj znanstvenih projekata, kolege su međusobno pisali jedni drugima pozitivna izvješća, svatko je mogao dobiti sredstva, sredstva su bila uistinu minimalna i pomaka stvarnih u znanosti nije bilo. Došao je jedan ministar koji je bio hrabar, odlučan i učinkovit. Istog trenutka kad je stupio na dužnost rekao je danas prestaje financiranje svih znanstvenih projekata u Italiji. Slijedeći mjesec kolegice i kolege ispunit ćete obrasce, prijave za nove znanstvene znanstvene projekte koje ćemo ocijeniti, obrasce ćete ispuniti na talijanskom i engleskom jeziku. I kolegice i kolege, znate što je napravio? Poslao je sve te prijave na recenziju izvan talijanskih granica. Ja znam da to radite. Pričam o tome koliki postotak je nas ocijenjen na taj način, to je važno. To je To je jako važno. E sada, on je sve sto posto projekata poslao van da bi napravio lom. Što je napravio? Vidio je da 70% projekata nije moglo dobiti na međunarodnoj sceni prolaznu ocjenu. Ukinuo je preko noći 70% projekata a onih 30% je financirao sa enormnim sredstvima jer su stvarno vrijedila to da se financiraju. I jasno, tada nastaje jedno novo razdoblje u razvoju talijanske znanosti i tehnologije koje se jasno očituje u gospodarskom razvoju zadnjih 35 godina itd. U slučaju mog projekta gospodine ministre osoba koja je prošle godine dobila državnu nagradu za znanost izuzetna mlada znanstvenica je od šest projekata valorizirana samo par samo par mjeseci ranije kao četvrta po značaju, po težini, po vrijednosti da bi drugoocjenjivački sud joj dao državnu nagradu zbog izuzetnih kvaliteta i postignuća i radova i svega ostaloga. Dakle, dvojni kriteriji. Da li ovaj zakon jamči da će doći do pomaka? Sva ona pitanja o kojima smo razgovarali, ja se nadam da će predsjednik našeg odbora vam dostaviti u ministarstvo, da ćete ih dobiti, da ćete se očitovati na njih, da ćete ih jasno i aplicirati u izradi teksta kod drugog čitanja. Imam osjećaj da ovaj središnji ured koji se predviđa osnovati posebno gledajući enormna sredstva koja se traže za njegovo financiranje znači samo povećavanje znanstvene birokracije, visokoškolske birokracije a nisam previše uvjeren u to da će kapacitet tih ljudi biti takav da će uistinu moći realizirati sve ono što se očekuje od njih. Osim toga, pomalo me iznenađuje da njihov glavni zadatak tog središnjeg ureda će biti jasno analiza državnih matura. Gospodine ministre, imali smo u ovom Saboru okrugli stol, od strane našeg odbora je bio organiziran taj okrugli stol vezan uz državne mature i tad smo vidjeli da postoji bitno različito gledanje vas i nekih vaših suradnika na pojam državne mature. Vi stalno spominjete državnu maturu u kontekstu mogućnosti uporabe rezultata mature, kod upisa na fakultete. Znate da je državna matura međutim uvedena i predlagana da se uvede i uvedena iz sasvim drugih razloga.

može komparirati vrijednost nastavnog procesa, učinak tog procesa u pojedinim srednjim školama širom Hrvatske, da se mogu komparirati škole u Rijeci, Splitu, Osijeku, da se vidi gdje moramo napraviti zaokrete, pomake na bolje, da popravimo stanje u određenim školama. Sigurno da se sekundarno mogu državna matura i rezultati mature koristiti na nekim, ponavljam na nekim fakultetima kojima su upravo ti predmeti ključni i kao osnova za prijem na za prijem na fakultete. Na mom fakultetu, na Tehničkom fakultetu, na mnogim drugim fakultetima ti podaci su potpuno nerelevantni i naši će fakulteti morati i dalje imati sasvim druge predmete uključene u razredbeni postupak što je sasvim normalno. Najveći problem u nas kad se radi o znanosti i visokom obrazovanju je nepostojanje koordinacije u trokutu između politike, visokog školstva i gospodarstva. Ja se slažem sa jednom vašom rečenicom gospodine ministre, koju posebno cijenim, koju ste lani izrekli, "Hrvatska nema pravo financirati obrazovanje onih profila koji našoj državi i našem društvu nisu potrebni". Ja hoću vidjeti koji su to pomaci napravljeni u tom trokutu, gospodarstvo, politika, obrazovanje koji idu u tom pravcu. Ja ih ovdje ne prepoznajem. Ne vidim nikakvu koordinaciju između ministarstva, nacionalnih vijeća, agencije, dakle politike s jedne strane i drugih čimbenika u tom trokutu. Obzirom da mi vrijeme isječe ja ću dalje vidjeti kako će teći rasprava, pa ću se javiti eventualno pojedinačno da bi još neke stvari dopunio, ali moram reći da ovaj zakon je dobrodošao ali zahtijeva još jako, jako puno promjena i dotjerivanja da bi mogli dignuti ruku za njega. Hvala lijepa.

"način financiranja projekata bez ikakvog je reda". To je netočno kolega, jer upravo je ovaj ministar sa svojim timom u proteklih par godina potpuno preokrenuo sustav recenzija, on ga je doveo na razinu europskih i svjetskih sustava, oni su dostupni na internetu, upute za rad recenzenata su potpuno jasne, uveo je recenziju inozemne stručnjake, a rezultat toga je sljedeći. U posljednje dvije godine broj znanstvenih radova u "Web science indexu" je porastao za 30%, a u "Caren Countries" za 20%. Da nije sustav ovako promijenjen da li bi imali ovako veliki iskorak? Sigurno ne. Zahvaljujem. Idemo s raspravo dalje po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite.

kada nam odgovara onda zaboravimo neke stvari da je sustav u znanosti toliko dobara da ga sada temeljito mijenjamo, da je sustav odobravanja projekata bio toliko dobar da se tjednima pisalo o tome kako su predsjednici povjerenstava služeći se valjda transparentnim pravilima sebi i članovima povjerenstva dodjeljivali projekte. I sustav je toliko dobar da svaki puta kada imamo nekakav izvještaj godišnje izvještaje Europske komisije, onda zapravo razgovaramo i o znanosti i o visokom obrazovanju u ne baš pozitivnom smislu. Toliko nam je dobar sustav i toliko vjerodostojnosti činjenica kojima baratamo u Saboru. Pogotovo temeljem ispravka netočnog navoda. … Da, stvar je odgoja odnos prema istini. Ovim zakonom se zapravo želi urediti rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje se zapravo postupci vrednovanja znanstvenih ustanova i studijskih programa, odnosno visoko obrazovanih ustanova. Prijedlog zakona smatram više nego dobro došli. To tim više što je Vlada osnujući agenciju to napravila na protuzakonit način, jer je prema postojećem Zakonu o znanstveno istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju, agencija trebala biti stručno tijelo nacionalnih vijeća, zapravo agencija je pretvorena u administrativni aparat. Na svu sreću je agencija radila izrazito stručne poslove. Sada se to ovim zakonom ispravlja. Tekst prijedloga zakona, međutim o osiguranju kvalitete smatram neurednim, dijelom proturječnim i u svakom slučaju nedorečenim i nedostatnim. I reći ću nekoliko konkretnih primjera, a predlagaču ću dostaviti i cijeli niz svojih prijedloga u pisanom obliku. Na žalost u uvodnom izlaganju smo slušali mnogo više o usputnim pojavama, nego o samom problemu dakle o osiguranju kvalitete. Slušali smo o državnoj maturi koja u osnovi treba biti institut vanjskog vrednovanja, a ne instrument za upisna sveučilišta. Onoga trenutka kada se sa sveučilištima potpiše ugovor, onoga trenutka državna matura postaje instrument za upis na sveučilišta uz odgovarajuće dopune. Slušali smo o tome kako je u proteklih 5 godina broj studenata porastao za 40 tisuća i time Hrvatska postala najprogresivnija u broju porasta studenata nacija, ali je to mogla postati jedino ako danas Hrvatska ima preko 190 tisuća studenata,

I konačno ovaj sustav evaluacije, dakle sustav vrednovanja i ocjenjivanja treba spriječiti super inflaciju koju je gospodin ministar spominjao, a Hrvatska jest razapeta između aktualnih potreba stoga da konstantno povećava broj visoko obrazovanih ljudi i relativno skromnih kapaciteta prvenstveno mislim na broj nastavnika. I konačno, jedna od kvaliteta ili jedan od doprinosa kvaliteti i njegovom osiguranju je zasigurno ono što čini i Saborski odbor i na svojim redovnim sjednicama i na svojim tematskim sjednicama. Gospodine ministre mi smo imali kao što znate tematsku sjednicu i o državnoj maturi i tematsku sjednicu o Bolonjskom procesu. Mi smo na tim tematskim sjednicama govorili nekoliko sati iz različitih aspekata. Mi smo vas nakon toga, mi kao Saborski odbor dva puta zvali da sa svojom ekipom dođete u Sabor i da vas upoznamo sa posljedicama i možebitnim zaključcima te rasprave. Vama nije bilo stalo do toga. Vi se tim pozivima niste odazivali i to je još jedan pokazatelj koliko vam je uistinu stalo do osiguranja kvalitete i njegovih provedbi. Mislim da zakon ima pojmovnih i da je opterećen nekim koncepcijskim poteškoćama. Ja na žalost nisam mogao jučer prisustvovati sjednici radnoga tijela, pa nisam mogao izreći te primjedbe, pa ih izričem sada. Pojmovne je jedna od osnovnih pojmovnih nedoumica je odnos između akreditacija i dopusnice. Kao što znate akreditacija se u cijelom nizu zemalja uzima za ono što mi nazivamo dopusnicom. I stoga je pitanje koju ćemo kategorijalnu aparaturu primijeniti kod nas, a ako je primijenimo, onda bi bilo dobro da ona bude dosljedna i konzistentna. Drugo, ja mislim da jedan niz pojmova nepreciznih i neadekvatnih, posljedica nepreciznog prevođenja ja mislim iz engleskog i jednim dijelom slovenskog pa tako recimo mreža se ovdje javlja kao udruga i govori se o cijelom nizu slučajeva o jamstvu i osiguranju a da nije razjašnjena razlika i specifičnost jednog i drugog pojma. I konačno gospođe i gospodo želio bih vas upozoriti na jednu činjenicu, molim vas nemojte poistovjećivati Bolonjski proces sa Europskom unijom. Članstvo u Bolonjskom procesu adekvatno je članstvu u Vijeću Europe. I naše usuglašavnje ENQA također nije instrument Europske unije nego je ENQA, dakle, Europska mreža za osiguranje kvalitete je nešto što je karakteristično za Bolonjski proces i pripada, da tako kažem Vijeću Europe nego Europskoj uniji. Stoga mi se čini da je potrebno ukazati na tu elementarnu činjenicu kada govorimo o tome kako se usklađujemo i na koji način bismo trebali funkcionirati. Evo nekoliko konkretnih primjera. U članku 1. i članku 2. i dalje spominje se inicijalna akreditacija, reakreditacija itd., a da se u članku 19. stavak 11., članku 20. stavak 7., članku 22. stavak 9. tvrdi da agencija donosi akreditacijsku preporuku. I to smatram puno primjerenijim. Dakle, akreditacijsku preporuku i onda ministar u krajnjoj konsekvenci donosi, zapravo potpisuje dopusnicu. Terminologijski bi najčešće a najmanje po mom sudu zbunjujuća formulacija bila ona koja bi govorila o tome da agencija ministru predlaže izdavanje ili neizdavanje dopusnice. I tu sada imamo jednu poteškoću koja je koncepcijska, zakon ostavlja dosta otvoren odnos između agencija i nacionalnih vijeća. Dakle, na koji način se agencija odnosi spram nacionalnih vijeća, nacionalna vijeća spram agenciji ako donosimo zakon o agenciji, onda mi se čini da bi to trebalo tamo precizirati. U članku 1. stavak 1., u članku 2. stavak 7. govori se o tome da se donosi, dakle, agencija donosi vrednovanje, oprostite prosudbu. Čini mi se da je prosudba, puno, premnogo značan pojam pa bi trebalo možda umjesto prosudbe stajati vrednovanje, jer prosuđivati možete ovako ili onako, nije zapravo svrha agencije da donosi prosudbe prosudbe nego zapravo da donosi nekakve vrijednosti i svoje konkretne prijedloge. Članak 4. govori o tome da agencija funkcionira samostalno i neovisno dok recimo i stoga članove upravnog vijeća agencije bira Sabor. Dakle, agenciju osniva i na neki način bira glavno upravno tijelo agencije Sabor ali članak 9. stavak 1. propisuje da statut agencije, dakle, odobrava, dakle, daje suglasnost ministar. I tu opet imamo preklapanje izvršne i zakonodavne vlasti i njegovih ingerencija. Članak 7. govori o akreditacijskom savjetu i to bi trebalo zapravo biti glavno stručno tijelo agencije o kojem međutim, u zakonu nema nikakovog govora. U članku 8. čini mi se da imate brojčanu neusklađenost između broja članova upravnog vijeća agencije i onoga što Sabor bira. Jer u specifikaciji stoji da broj članova agencije, jest 9, da Sabor bira 7., da jednog člana biraju zaposlenici agencije, onda vam fali barem još jedan član. Dobro, ako nije, onda dobro, ali ako ja to nisam mogao razumjeti ne znam kako će moći razumjeti onaj koji nije toliko u tome. Članak 14. Članak 14. govori o nečemu što se zove središnji prijamni ured. I to je zapravo institucija koja je ako se ne varam preuzeta iz Slovenije. Gdje je središnji prijavni ured sasvim dobro opisan kao institucija u kojoj se svi studenti koji žele upisati u studije prijavljuju u središnji prijavni ured. Međutim, kada gledate specifikaciju poslova koje središnji prijavni ured treba obavljati u Hrvatskoj onda se svi studenti ne prijavljuju u taj središnji prijavni ured, nego središnji prijavni ured je samo ona institucija koja od centra za vanjsko vrednovanje, obrazovanja preuzima podatke o državnoj maturi i ništa drugo. Tako da se meni čini da je Središnji prijavni ured u osnovi, središnji informativni ured za visoko obrazovanje i znanost i tu imamo jednu semantičku nedoumicu i svojevrsnu razliku. Umjesto u objektu vrednovanja, u članku 14. itd., govorio bih o predmetu vrednovanja. Članak 18. stavak 3., 4., da bi zakon trebao postati operativan Sabor bi trebao donijeti strategijske dokumente o mreži visokih učilišta uključujući i smjernice i kriterije za osnivanje novih a ne svih kao što to piše u prijedlogu zakona i studijskih programa. E sada, što se studijskih programa tiče, kolegice i kolege, pitanje je što se vrednuje, što se agreditira i za što se daje dopusnicu. Da li se vrednuje institucija ili se vrednuje studijski program? Da li se vrednuje znanstveno istraživački institut ili se vrednuje svaki projekt? Pri čemu ja mislim da treba biti različit tretman kod znanstvenog instituta i kod visokoobrazovnih ustanova. akreditira visoko obrazovna ustanova, onda je to jedan postupak, ako se akreditiraju programi tada se učilišta ne mogu biti izuzeti iz procesa akreditacije. Gdje imate jedan članak dakle, da sveučilišta mogu ukoliko dobe potvrdu od ministarstva da će novi program biti financiran osnovati novi program. Što znači da ste oslobodili učilišta od postupka vrednovanja i postupka akreditacije. Što je ustavno u redu, ali trebamo biti na čistu što to onda znači. Dakle, imamo sasvim drugačiji postupak, a to onda znači da ne akreditiramo programe na sveučilištima nego samo institucije. i to mislim da bi u zakonu trebalo biti ekspilicirano a ne zapravo nešto što se implicira. Za razliku od situacije kada smo donosili Bolonjski proces onda smo akreditirali programe i to na jedan način, dakle vrlo specifičnog načina vrednovanja koji je bio dosta dalek od uobičajene prakse, tako da evaluatori dakle ocjenjivači nisu odlazili na institucije, nisu provjeravali kakve oni imaju uvjete za obrazovanje, nisu provjeravali kakve imaju laboratorije, kakve imaju biblioteke i tome slično. I konačno, članak 4.e govori o tome da agencija treba prikupljati i obrađivati podatke. To je, kolegice i kolega, jedan kako se to lijepo veliki ogroman "outsourcing", tj. prenošenje ovlasti iz ministarstva na agenciju. Do sada je to radilo ministarstvo, pogotovo ako se radi o kritičkoj obradi. I stoga mi se čini da bi ta djelatnost agencije, dakle zakonom projektirana djelatnost, trebala biti znatno detaljnije obrađena u zakonu, nego što je to do sada slučaj, jer je to posao kojim kojim ministarstvo odnosno zakonodavac prenosi ovlast ministarstva na agenciju kao samostalnu ustanovu. Evo, to bi bile moje primjedbe. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo. Prvo, možda i najvažnije. Svaki napor glede unapređenja i osiguranja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju zaslužuje posebnu pažnju. To mislim da ne smije biti sporno. Iz tog razloga klub HDZ-a daje punu potporu svim procesima pozitivnih promjena u ministarstvu koje imaju za cilj unapređenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada i kvalitete visokog obrazovanja na našim sveučilištima, učilištima itd. To je izuzetno važna zadaća iz čitavog niza razloga i u svakom slučaju kad govorimo o prijedlogu ovih zakona, kad govorimo o formalnim, pravnim aspektima onda mi se čini da u svim ovim raspravama možda nedostaje onaj pravi razlog i objašnjenje zašto ima smisla inzistirati na kvaliteti i zašto se inzistira na kvaliteti i zašto Europska unija i zašto Europska komisija drži taj cilj kao jedan od najvažnijih prioriteta. Ima čitav niz razloga, možda ću neke tijekom svoje rasprave i spomenuti eksplicitno, ali taj razlog, taj kontekst što znači kvaliteta u okviru jednog društva, u okviru konkurentnosti gospodarstva, u okviru funkcionalnosti i efikasnosti društva kao cjeline zaslužuje, ja bih rekao, posebne i šire rasprave sa različitih aspekata u odnosu na one rasprave koje su isključivo ograničene možda na te formalno pravne aspekte unapređenja kvalitete koja se iz opravdanih razloga zadnjih mjeseci, zadnjih godina s pravom usmjerava na sve veći broj otvaranja različitih obrazovnih institucija, učilišta, studijskih programa koji zaista imaju koji puta i upitnu kvalitetu iz različitih razloga. A ja bih rekao jedan osnovni razlog, zbog toga što se ne razumije i odgovornost pojedinca odgovornost pojedinca koji upisuje takve programe, ali i odgovornost onih koji takve institucije uspostavljaju, kao i odgovornost onih koji na takvim institucijama predaju u beskonačno velikim količinama. Nažalost i sam sam svjedok te činjenice da zadnjih godina neki od mojih suradnika koji su bili itekako dobri razvojni inžinjeri, znanstveni, docenti itd. iz pragmatičnih, nedopustivih, komercijalnih razloga su se odlučili, optimizirajući svoje kućne i privatne proračune, držati nastavu u količinama i na mjestima koja nisu odgovarala možda razini njihovih sposobnosti i onoga što bi oni u društvu trebali raditi prioritetno. Rečeno je, i to želim naglasiti, u postojećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nisu bile definirane u dovoljnoj mjeri neke važne obveze koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem Bolonjske deklaracije, posebno one koje se odnose na aspekt osiguravanja i osiguravanja kvalitete što između ostalog uključuje i primjenu europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja, strateškog dokumenta usvojenog na Ministarskoj konferenciji u Bergenu 2005. godine. I to je jedan dobar primjer gdje nacionalni interesi se apsolutno podudaraju sa interesima Europske unije koja itekako vodi računa o svojem globalnom pozicioniranju u prostoru šire Međunarodne zajednice, isključivo i jedino kvalitetom može ostvariti svoje i političke i gospodarske i svake druge uticaje u konkurentnosti sa prostorima koji itekako brzo napreduju. Nekoliko puta, čak i za ovom govornicom sam naglasio da npr. indijske visoko obrazovne institucije godišnje produciraju par stotina ili točno 220 tisuća inžinjera najboljih među najboljima koji se danas osiguravaju osiguravaju na svijetu i to je onaj dio zabrinutosti i to je onaj razlog zbog čega i zbog koga itekako Europska komisija i sve unije koje su odgovorne za procese i gospodarskog prosperiteta i konkurentnosti u znanosti i obrazovanju, poklanjaju tom problemu posebnu pažnju. Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti dakle dolazi u središte šire pažnje, ne samo u nacionalnim državama nego i na širem europskom zajedničkom prostoru što potvrđuju dokumenti doneseni na ministarskim konferencijama održanim nakon nakon prihvaćanja Bolonjske deklaracije. Vanjski sustav osiguranja i unapređenja kvalitete podrazumijeva vrednovanje i ocjenu kvalitete objekata vrednovanja koji se temelje na objektivnim i jasnim kriterijima. U svakom slučaju, u čitavom tom procesu ono što je najvažnije i zaslužuje posebnu pažnju, to su kriteriji, sadržaj tih kriterija i dosljedna primjena tih kriterija koji onda omogućuju da se zaista u tom procesu vanjskog vrednovanja i unutarnjeg vrednovanja pozicioniramo na ono mjesto koje zaista zaslužujemo i da nakon provedene analize svakako na čelu s ministarstvom donesemo sve one mjere, ne samo ovim prijedlogom zakona nego i šire društvene napore i mjere kako bi se naša pozicija na tim različitim rang listama, sukladno različitim kriterija, unaprijedila što je moguće prije i značajnije. Cilj koji stoji u prijedlogu ovog zakona između ostalog može se svesti na sljedeće. Do 2010. godine provesti vanjsko vrednovanje kvalitete visokoškolskih programa i institucija uz usporedno razvijanje jedinica za jamstvo kvalitete na visokim učilištima. Do sad ustrojeni sustavi ne zadovoljavaju standarde, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ne regulira obvezu njihovog ustroja na ustanovama visokog obrazovanja i znanosti, niti proces vanjskog vrednovanja kvalitete i učinkovitosti njihovog rada. Kriteriji kao što sam rekao su posebno važni i zaslužuju širu raspravu i svakako u raspravi o tim pitanjima itekako važnoj i značajnoj mjeri moraju biti uvaženi interesi i stavovi gospodarstva. Gospodarstvo u kojem nema snažne interakcije sa razvojem, istraživanjem i znanstvenim institucijama osuđeno je na ulogu koja ne omogućava konkurentnost, koja ne omogućava izvoz i zbog toga to nije nikakva floskula nego je to jedan od važnijih i značajnijih prioriteta. I na kraju u Lisabonskoj deklaraciji itekako je jasno istaknuto 3% istraživanje i razvoj, ali 1,5% treba osiguravati gospodarstvo. Kad govorimo o kvaliteti znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj onda zaista moramo govoriti i o odgovornosti svih dijelova društva. Ministarstvo je na čelu i najvažnija institucija i najodgovornija, ali odgovornost gospodarstva i njegov stav prema ulaganju u istraživanje i razvoj ja bih rekao itekako je ključna i važna politička odluka. Da li u kojoj mjeri taj stav je prisutan u hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom gospodarskom industrijskom sektoru? To je posebna tema. I ja bih rekao kad bi nju analizirali onda bi nam puno toga možda i bilo jasnije. Proces vanjskog vrednovanja obrazovanja je nešto što zaslužuje posebnu pažnju i napore, ali treba reći da je on i do sada bio prisutan na nekim ja bih rekao kvalitetnijim visokoškolskim institucijama. Osobno kao nastavni i redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike i računarstva želim naglasiti da je i Fakultet elektrotehnike provodio samostalno različite oblike vanjskog vrednovanja pozivajući naše stručnjake iz različitih uglednih međunarodnih institucija da ocjenjuju kvalitete i konkurentnost naših nastavnih programa. Sjećam se dobro jednog od izvješća. Možda se neki od vas sjećaju doktora Leskovara, našeg uglednog fizičara sa Barclaya koji je radio evaluaciju nastavnog plana i programa Fakulteta elektrotehnike, računarstva gotovo pred 10 godina. Jedna od važnijih opservacija je bila sljedeća. Preveliki broj predmeta, prespora dinamika zaboravljanja pojedinih nastavnih sadržaja koji ne odgovaraju današnjem vremenu. Taj faktor zaboravljanja itekako je jako važan jer on iskazuje svježinu i sposobnost nastavnika i znanstvenika da definiraju one nastavne sadržaje koji su tog časa aktualni, aktualni, važni i određuju ne samo konkurentnost znanost i obrazovanje, nego i konkurentnost čitavog društva, a posebno gospodarstva. Na žalost, dogodilo se kad smo tom prilikom razgovarali i ja osobno sa doktorom Leskovarom kojeg dobro poznam da smo konstatirali da predmeti koji se predaju su stari gotovo preko 2 desetljeća u inženjerskom, u tehnološkom sektoru. To apsolutno nije imalo smisla da takvi predmeti budu dio nastavnog sadržaja, da takvi predmeti budu dio troška hrvatskog društva i ta ja bih rekao mjera ažuriranja, osvježavanja naših nastalih planova i programa itekako je jedan od važnih stavova i kriterija koji zaslužuje pažnju. Postoje različite rang liste kojima se mjere, uspoređuju, rangiraju različite visoko obrazovne i znanstvene institucije u svijetu. Ne želim govoriti o onim ekskluzivnima kao što je šangajska skupina. Kad bi pogledali možda kriterije koje nameće rangiranje sukladno stavovima šangajske skupine onda bi možda bili impresionirani i morali bi zaključiti zaista da sukladno tim kriterijima naš položaj na takvim rang listama nije dobar. No međutim, postoji neki drugi kriterij i neke druge rang liste na kojima je hrvatsko sveučilište, konkretno Zagrebačko Sveučilište na nedopustivo niskoj listi. I ja bih rekao sljedeće. Nisam siguran da je to objektivna mjera vrijednosti Zagrebačkog Sveučilišta. Možda smo i u formalnom, administrativnom smislu zakasnili da osiguramo one podatke, podatke, one ulaze za baze podataka tih rang lista kako bi položaj Zagrebačkog Sveučilišta bio daleko bolji. U tom smislu ja bih molio i gospodina ministra, a razgovarao sam i sa rektorom da se osiguraju sve potrebne informacije takvim bazama podataka kako bi i hrvatska sveučilišta, posebno Zagrebačko sveučilište a posebno neki fakulteti koji zaista imaju ja bih rekao visoko mjesto u europskom istraživačkom prostoru. Ne želim posebno naglašavati ne znam medicinu, pa možda fiziku, pa možda FER itd. Ali siguran sam da imamo izvrsnih i da te izvrsne moramo stimulirati i činiti sve da njihov položaj i na tim rang listama bude što je moguće viši. Rečeno je u prijedlogu dokumenta da se za osiguranje i unapređenje kvalitete očekuje značajan doprinos možda i veći nego što je do sada Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i posebno Agencije za znanost i visoko obrazovanje i vjerujem i nadam se da će ta agencija biti strukturirana na taj način da zaista osigura se cilj koji je postavljen prijedlogom ovih zakona, unapređenje kvalitete obrazovanja obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. Hiperprodukcija visokih učilišta zaista nije interes društva. To je možda interes pojedinaca koji traže titule kojima su titule draže nego stvarno znanje i u svakom slučaju ovi napori imaju za cilj kontrolirati te procese koji srozavaju kvalitetu čitavog sustava visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i u svakom slučaju nadam se da će ti procesi pozitivnih promjena koje poduzima ministarstvo dati poseban ja bih rekao stimulativni impuls najboljih među najboljima kako bi zaista što je moguće prije, a to može biti jedan naš zajednički strateški cilj da na nekim od prihvatljivih rang lista na prilično visokim mjestima vidimo neke hrvatske institute kao što je Ruđer Bošković koji zaslužuje svakako to mjesto, a ja bih rekao i Zagrebačko sveučilište. na kraju rekao bih vrlo jasno i jednostavno ono što sam rekao i na početku, svaki napor glede unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju zaslužuje punu potporu i zbog toga klub HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona inicijative u tom smjeru. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre i članovi Vlade, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Evo kada promatram ovaj Prijedlog zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sa ovim konačnim prijedlogom zakona zaista na prvi pogled, prvo čitanje, ispričavam se, s obzirom da piše da je krivo ovdje napisano. Dobro, dakle ako je prvo čitanje, onda je još bolje jer imamo vremena da eventualno uvrstimo i prijedloge i dobre namjere govornika koji raspravljaju o ovoj temi. Dakle, kada se ovaj materijal čita onda zaista se vide dobre namjere predlagača, predlagatelja mjera, odnosno prijedloga ovoga zakona i svezi osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Kada sam polazio iz Slavonskog Broda ovdje, jedan gospodin koji se ovako nije visoko obrazovan, ali me pitao doktore, smijete li vi u Hrvatskom saboru postaviti pitanje koliko po strukturi obrazovanosti saborskih zastupnika i drugih dužnosnika na nivou Republike Hrvatske kod ulaska u Sabor i onda dakle istu tu strukturu provjeriti nakon što završi saborski mandat? Pa reko, Marko pa zbog čega bih ja to provjeravao ili pitao? Pa rekao je, doktore, vidite za vrijeme saborskog mandata ima znatnih pomaka u strukturi obrazovanosti, akademskih titula itd. dok netko obnaša ovako visoku, ne samo ovu nego i neke druge visoke dužnosti. Nažalost, ovakve pojave nisu samo svojstvene ovakvim, da kažem visokim institucijama, nego se događaju i na nižim razinama, na lokalnim razinama. Dakle, stječu se zvanja prvostupnika ili diplomanta, pa i akademske titule na nivou čelnika nekih stranaka u lokalnoj zajednici ili čelnika grada, županije, općine itd. I toga smo mi svi svjedoci. Mislim da se ne trebamo zavaravati da nije tako. Ako treba mogu navesti i određena imena. Ali mislim da nije potrebno. S druge strane, gospodin ministar je spominjao da je potrebno izraditi i mrežu visokoškolskih ustanova, učilišta, sveučilišta, veleučilišta i onda kada promatram kartu, zemljopisnu kartu Hrvatske, moram zamijetiti da, što bi rekao jedan naš kolega kada se pređe Učka onda imamo, što ja tako volim reći, imamo morska sveučilišta u Puli, u Rijeci, u Zadru, Splitu i Dubrovniku, dakle sveučilišta. Kada krenemo od naše metropole i našeg središnjeg sveučilišta u Zagrebu, onda do Iloka imamo samo jedno sveučilište i to u Osijeku. Dakle, na više od milijun stanovnika jedno sveučilište. Koja su to mjerila u svezi, dakle rasprostranjenosti mreže sveučilišta u Republici Hrvatskoj? U čemu je to razlika između, li to želja za znanošću slabija na kontinentu? U Slavoniji, Baranji, Srijemu? Ili je to nešto drugo u pitanju? U Slavonskom Brodu postoji tek da kažem osnovano privremeno veleučilište s tri privremena studija, sa privremenim dekanom, sa privremenim upravnim vijećem koje ide u dobrom smjeru, moram reći ide u dobrom smjeru, s tim da se nastava odvija na pet lokacija u Gradu Slavonskom Brodu, što je donekle da kažem kriva, ne kriva nego i odgovorna lokalna i regionalna samouprava zajedno. Dakle, i grad i Županija brodsko-posavska koji također moraju imati udjela u tome da se osigura i komfor i uvjeti za odvijanje nastave studenata koji studiraju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao i na Strojarskom fakultetu Sveučilišta iz Osijeka koji je također u Slavonskom Brodu. Svjedoci smo i afere "Indeks", dakle kupovine diploma i ispita na mnogim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj tako da neki su zahvaćeni tom da kažem istragom u svezi toga, neki nisu. Zbog toga, netko je spomenuo ovdje, čini mi se gospodin Dorić da smatra da treba biti nulta tolerancija, dakle zlouporabe kriminala i korupcije na sveučilištima jer je to zaista, kako je rekao jedanput Stjepan Radić, hrvatske škole i fakulteti ne smiju biti samo obrazovne ustanove, nego prije svega odgojne ustanove. plediram da se i ova stavka ili o smanjenju kriminala i korupcije upravo ovako definira kako je gospodin Dorić i rekao, dakle nulta tolerancija i korupcije. U Hrvatskoj postoji, kažu samo 7% visoko obrazovanih i nekako ta brojka, famozna brojka od 7%, inače brojka 7 je čudna brojka, nekako ne miče kod nas, bez obzira na sve mjere koje mi poduzimali, na sve prijedloge zakonske itd. Europska nekakva norma, ne norma nego nekakav prosjek je oko 20% visoko obrazovanih u državama Europske Europske unije, Europske zajednice. E sada, pitam se s obzirom da naša sveučilišta rade i naša veleučilišta rade, a brojka stoji stalno na nekih 7% Kuda to nestaju naši visoko obrazovani? Jesu li oni redovi koji su bili pred nekim veleposlanstvima za odlazak u prekomorske zemlje ili neke druge zemlje, jesu li razno razni emisari koji emisare po našim informatičkim da kažem obrazovnim ustanovama visokim, koji traže našu pamet ipak odvukli dio našeg visokog visokog kadra pogotovo u nekim zanimanjima u inozemstvo? I tako mi stalno stojimo na nekih 7%. A jasno da je visoko obrazovanje kako smo svi istakli ovdje usko vezano uz napredak gospodarstva. I cjelokupnu kvalitetu života u Republici Hrvatskoj. I sada u vrijeme ove recesije, gospodarske krize zapravo mi dolazimo u jedan raskorak o tome kako povećati broj visoko obrazovnih,

a opet novaca za to nema a potrebe za visoko obrazovanima su jasno izražene kod svih nas ovdje i u našoj državi. Dakle, postoji jedan raskorak, raskorak, jedna kontradikcija u ekonomskoj, gospodarskoj neimaštini i broju visoko obrazovanih a koje bi trebalo povećati. Dakle, trebalo bi povećati broj učilišta ili broj upisanih na sveučilišta i veleučilišta. Ja osobno imam povjerenja u gospodina ministra da će uvažiti sve ove činjenice i u drugom čitanju jasno iako nije na redu mreža veleučilišta i sveučilišta u ovome prijedlogu zakona ali na to treba misliti pogotovo ovo ili poglavito na ovo što sam rekao da zaista postoji to je činjenica, neki sam gledao i na televiziji da Pula namjerava povećati broj studenata sa 3 tisuće na 5 To je dekan pulskog fakulteta bio u "Dobro jutro Hrvatska" da ne reklamiram emisije, ali zaista moram istaći to da na ovom kontinentu, ja ću reći imenom jasno Slavoniji, Srijemu i Baranji, dakle istočno od Zagreba postoji samo jedno sveučilište i to je osječko. S obzirom na zemljopisni položaj Grada Slavonskog Broda, s obzirom na koridor A3, s obzirom da je Grad Slavonski Brod pogranični grad, vrata Bosne i na slabo razvijeno područje preko rijeke Save plediram na to da se razmišlja gospodine ministre da se u doglednoj dakle ili izglednoj budućnosti razmišlja i o sveučilištu u Slavonskom Brodu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega je iznio više netočnih navoda. Ispravit ću dva. Prvo je kad je govorio o promjeni obrazovne strukture saborskih zastupnika pa onda se i referirao na Grad Slavonski Brod. Kolega, netočno je jer vi sami demantirate i protiv ste cjeloživotnog obrazovanja. Ako imate nešto protiv da se ljudi obrazuju i dodatno povećavaju stupanj obrazovanja onda recite, a vrlo su neukusne bile ove aluzije koje ste iznijeli ovdje u ovome Visokome domu. I druga stvar, kad se govori gospodine ministre o lošem položaja veleučilišta u Slavonskome Brodu koje stvarno ima privremenu dopusnicu kolega bi, ispravljam da je odgovornost za sudbinu veleučilišta u Slavonskome Brodu imaju Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija. Točno je da lokalna zajednica mora i ima odgovornost za budućnost toga veleučilišta ali da je kolega korektan i iskren do kraja onda bi rekao ono što se u Gradu Slavonskome Brodu zna za sudbinu veleučilišta u Slavonskome Brodu najveću odgovornost nosi Grad Slavonski Brod koji nikako ne može dati lokaciju za prostor veleučilišta. I sada imamo u ime predlagatelja uvaženi Dragan Primorac ministar znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Hvala vam lijepo. E sad vidite koliko je bolje da ja mogu nastupati kao znanstvenik i sveučilišni profesor nego kao ministar i upravo ću sada tako nastupiti, ali kao što ste vi rekli zbog istine jer stvarno imam osjećaj da uz svo dužno poštovanje barem bi trebalo neke elementarne stvari kao znanstvenik poznavati. I ja ću sada dati nekoliko činjenice za koje mislim da su iznimno važne da neke nedoumice riješim. Prvo, apsolutno je u pravu gospodin profesor doktor Andrija Hebrang jer to je podatak najznačajnije baze podataka o znanosti, "web of science" koja je pokazala da je broj publikacija od 2006. do 2009. godine porastao za 30%. To je drastično povećanje za sve one koji su u sustavu znanosti gotovo nevjerojatno za jednu malu Hrvatsku državu. Tu govorimo o časopisima koji su citirani u svim mogućim indeksima, tu govorimo o bazi podataka koja je standardizirana, koja vrijedi za jednog hrvatskog znanstvenika ali i jednog znanstvenika koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je podatak apsolutno korektan, točan. kolega uvaženi profesor doktor scienciarum Dorić koga ja cijenim zna da kad bi na primjer a i on je bio educiran djelom vani govorio javno o tome da mu neki znanstveni projekt nije prošao, da je to bilo meta kritike, cijele akademske zajednice, to je pitanje potpuno neovisnih recenzija. To nije pitanje javnih rasprava. Jer što bi to značilo? Da bi svatko onaj tko dobije projekt trebao se javno buniti i pritiskom javnosti to činiti. To je apsolutno neprihvatljivo znanstvenoj akademskoj zajednici. On je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska pokrenula, i točno ova Vlada je imala snage pokrenuti nešto iznimno bolno i nije bilo jednostavno ni meni a to je međunarodna recenzija. I mi smo to napravili. Svaki projekt je najmanje išao na jednu međunarodnu recenziju. I nije bilo jednostavno pravdati oko 15% manju prolaznost tih projekata. Ali uistinu bih ja molio zajedničku potporu za ono što je Hrvatski sabor, vi koji ovdje sjedite ste dali ogromnu potporu, pa to je nakon 60 godina prvi put da sukladno, ja neću ovdje isticati Europsku uniju jer u mnogim segmentima meni je uzor unije ali je moje pravo govoriti i ono što je dobro i u Kanadi, Indiji, Americi tako da se neću vezati samo za nju. A to je, budite ponosni, ide vam novi Zakon o Nacionalnoj nakladi za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvitak. Dragi prijatelji, ovo je prvi put u povijesti Republike Hrvatske da je jedan tim, ja ću to reći hrvatska Vlada ali i Hrvatski sabor imali snage donijeti dokument koji se nitko nije usudio zadnjih 60 godina potpuno znanstveni projekti izvan ministarstva na potpuno neovisno o politici tijelo a to je Nacionalna zaklada. To je ova ekipa prvi put imala hrabrosti i taj je zakon u postupku. Znate šta to znači? To znači da će možda pitanje prolaznosti znanstvenih projekata biti drastično sniženo. Ja nemam problem, ja sam blizu tisuću znanstvenih citata a vi znate koji ste u znanosti šta to znači. Ali će mnogi imati problem i onda ću tražiti vašu potporu tim mjerama koju Hrvatsku čine tako prepoznatljivom. 60 godina se čekalo da se Hrvatskoj dogodi ono što je jedna Njemačka napravila kroz DFJ ili Amerika kroz "Nacional science fondacion" i to upravo ovih dana je na razmatranju od strane vlasti. I zato molim hrabrosti i to istaknuti. Dakle sva pitanja u vezi znanstveni projekata koja su 60 godina bila otvorena su sada riješena donošenjem tog zakona. Isto tako dozvolite mi reći govorili smo o kapacitiranosti i snazi hrvatskih znanstvenika. I to zbog istine moram reći. Mi smo uplatili 3,3 milijuna eura u 6. okvirnom programu i Hrvatska akademska zajednica povukla 16 u nekoliko godina što je stavila, tisak, izvješća Bruxellesa da smo među vodećim državama u tranziciji. Ono što nas je iznenadilo iznimno ugodno. I to ne želim dati nikako priznanje ne samo ne želim isticati ovu Vladu koja uistinu i premijer su dali toliku mogućnost da se neke stvari dogode koje su politički vrlo skliske. Želim svima cijeloj akademskoj zajednici, a znate što je to, da je u 7. okvirnom programu u samoj prvoj godini, hrvatski znanstvenici povukli rekordnih 16 milijuna kuna. i ovdje nazočan doktor Fuks, vam može posvjedočiti danas već 18 što apsolutni rekord od svih država u regiji. To su napravili hrvatski znanstvenici, pa o čemu mi razgovaramo danas ovdje. On je bio sam kada je javna pohvala Republici Hrvatskoj išla. Meni ne trebaju javne pohvale iz Bruxellesa zbog onog što znamo da je istina. To je snaga Hrvatske akademske zajednice, ali je dobro istaknuti. Ali smo imali još snage napraviti još jedan iskorak mimo Europske unije, pa se onda dogodilo da se u tri godine potpisali znanstveni projekti NIH "National institution of health" koji je to samo napravio. To je najsnažnija američka zdravstveno znanstvena institucija sa proračunom od 39 milijardi eura, čijeg predsjednika imenuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Oni su napravili taj ugovor sa Izraelom, Njemačkom i Hrvatskom. Milijun dolara. To je povjerenje u Hrvatsku akademsku zajednicu. O Izraelu sve slušate. Izrael je to napravio s 4 države, između njih je i Hrvatska. Ovih dana se sprema Japan. I ovo što je profesor Ćosić rekao Indiju. E sada, želim zbog javnosti još jednu neizmjernu važnu činjenicu reći. dakle, ova Vlada je imala snage pored financiranja znanstvenih projekata koji kao takvi idu i koji su porasli riječima profesora, doktora … /Govornik se ne razumije./ … mog državnog tajnika 64% u prošle 4 godine, napraviti iskorak da kroz Hrvatski institut za tehnologiju daleko prije nego što je osnovan Europski institut za tehnologiju osigurati nova financiranja koja u ovom trenutku 2004. devete nose 225 milijuna kuna. Razgovarali smo o gospodarstvu, kolega Flego nije ovdje, ali pozna Bikro, da je Bikro dignut iz mrtvih i da Bikro kao Bussiness Inovation Center koji spaja gospodarstvo i znanost je do sada više od 90 milijuna kuna uložio i prve tvrtke koje su nastali znanost, gospodarstvo funkcioniraju u Republici Hrvatskoj. I opet moram istaknuti još jedan podatak. Ova kvaliteta se ne bi dogodila, niti bi bilo šanse da prođe ovaj zakon, da ne postoje neki drugi ključni aspekti. Dakle, vrlo je jednostavno govoriti o znanosti i obrazovanju pred izbornim kampanjama, ali ja bih želio vidjeti tko je ostvario prvi dan nakon izbora ovakve stvari. Opet ističem ulogu i Vlade i Sabora. 6 tisuća i 200 novih radnih mjesta otvoreno u sustavu vertikale obrazovanja i znanosti. 350 tisuća metara kvadratnog prostora je ova Vlada izgradila u zadnjih 5 godina prostora na sveučilištu da bi mogli doći u ovu fazu danas. Zato ovaj zakon ima smisla. On prije 4 godine nije imao smisla, ni prije 5 godina. I dozvolite mi reći jedan podatak koji mene uvijek veseli. Konačno oko ključnih pitanja postoji konsenzus politike. Nikome više ne pada napamet dvojiti da je potrebno obvezno srednje školsko obrazovanje do prve kvalifikacije. Sada je anketa preko 93%. Ali moram vam reći par podataka oko državne mature da čisto bude jasno. Ova brošurica … /Govornik okrenut od mikrofona./ od mikrofona./ … snagu od one što ona sama je. ovdje su odluke Hrvatskih visokih učilišta, hrvatskih sveučilišta, odluke Senata. To su najviša tijela. Dakle, ovdje ne govorimo o akademskim raspravama, što netko misli. Ja ovdje poštivam odluku dekana i rektora. I doti jedno od njih je pristalo i prihvatilo državnu maturu kao kriterij upisa, naravno uz potrebna testiranja ako je to pitanje stomatologije, morate imati neke manualne ili neke druge vještine. Dakle to više nije pitanje akademskih rasprava, to je bilo pitanje tijekom 5 godina. Pitanje vanjskih vrednovanja opet koji se prvi puta dogodilo prije nekoliko godina zahvaljujući nacionalnom centru i svima nama, jer da nije zakon izglasan Hrvatskog sabora, nema te vlade koja to može provoditi jer je protuzakonito. Tu postoje dvije ključne stvari, a to su nacionalni ispiti koji rade permanentno vrednovanje vanjskog obrazovanja u školama i to su one rang liste koje su izašle i državna matura koja nakon svojih rezultata u konačnici doprinosi formiranju rang lista objektivnih gdje sve isključivo ovisi o uspjehu i znanju djeteta do tada i rezultatu državne mature. I zato je ovaj prijemni ispit. Dakle situacija je vrlo jasna. Hrvatska ne čini nikakve eksperimente, Hrvatska vrlo jasno slijedi iskustva drugih, poštivajući svoju vlastitu tradiciju. Niti jedan od ovih projekata nije projekt koji je u bilo kojem segmentu, ja bih rekao toliko inovativan da je riskantan, ali bez obzira na sve dogovorili smo da 2009. godine idemo eksperimentalnom državnom maturom kako bi imali vremena popraviti sve za sljedeću godinu i kako bi 32 tisuće srednjoškolaca sa mirom ušli u ovaj projekt koji ja opravdano ovdje mogu nazvati proveli smo ih dosta i Bolonju i HNOS i Kurikulum najveći projekt u povijesti hrvatskog obrazovanog sustava. Više od 450 radnih sastanaka mimo akademske zajednice, sa njima su se približili oko 900 sastanaka, radnih sastanaka i radnih konsenzusa. I to je jedina istina koju treba izgovoriti na tom mjestu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imam jednu obavijest, a to je da je u 10,53 završilo vrijeme za pojedinačne prijave za pojedinačnu raspravu. A sada imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Štovani gospodin ministar je rekao da će on govoriti kao znanstvenik. Vas je poslala ovdje Vlada i vi govorite u ime Vlade, što ne znači da ne možete govoriti i znanstveno, dapače i to je i poželjno. Međutim, upravo je to da on ne može govoriti kao znanstvenik, nego govori kao predstavnik Vlade. A to ne znači da vi nećete govoriti i znanstveno. A u tome jeste i problem, da se vi gospodine ministre morate odlučiti, s obzirom da je posao ministra, pogotovo koji poslovi stoje pred vama, toliko zahtjevan, toliko iscrpljujući, zauzima posao svakog ministra puno radno vrijeme i više od toga, jednako tako kao i znanstvenika. I vi ćete se morati odlučiti hoćete li biti znanstvenik ili ministar. **Jarnjak, I sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Pa najprije bih izrazio zadovoljstvo što ovaj iznimno važan zakon ide u dva čitanja, jer sam siguran da će biti nakon dva čitanja znatno kvalitetniji i s obzirom na koliko je bitan čimbenik u razvoju boljeg društva. U ovoj raspravi ne bih govorio previše o tehničkim elementima ovoga zakona nego bih više koncentrirao se na ulogu obrazovanja u društvu i potrebu donošenja ovoga zakona zbog kvalitetnijeg visokog obrazovanja i doprinosa znanosti društva. Nesporno je da je obrazovanje i znanost i preduvjet i pretpostavka boljeg društva i ono je i preduvjet i pretpostavka razvijenijih društvenih odnosa ali i ljepše i izvjesnije budućnosti. Karakteristika svakog totalitarnog režima jest da moć znanja bude u rukama manjine, dok je u naravi demokracije težnja da obrazovanje bude dostupno svima. Stoga i ne čudi porazan i otužan podatak da je početkom '90-tih nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u Hrvatskoj bilo samo 5.7% visoko obrazovanog stanovništva. U međuvremenu odnosno do danas Hrvatska je u području znanosti i visokog obrazovanja učinila jedan respektabilan iskorak kako u pogledu broja studenata tako i u pogledu objavljenih znanstvenih radova ali i ostvarenih znanstvenih postignuća čak i u međunarodnom okružju. Hrvatska je proteklih godina iz državnog proračuna u znanost i visoko obrazovanje izdvajala ogromna novčana sredstva čak u milijardama kuna, ali za tim novcima ne treba žaliti jer ta financijska sredstva su uložena u dugoročno najisplativiju investiciju. Istinsko znanje je neprocjenjivo, ono je dragocjeno jer vodi prema obuhvatnijim i smislenijim objašnjenjima od onih koje trenutno imamo, odnosno posjedujemo. Obrazovanje se ponajprije odnosi na uvođenje, u ono što je vrijedno, pod uvjetom da se određeni sadržaj ući i na moralno prihvatljiv način. Naravno da to podrazumijeva da obrazovanje mora uključiti i normativne aspekte koji mu to daju ali obrazovanje mora osigurati da će sve strane koje participiraju u obrazovanju očuvati svoju moralnu autonomnost. Pozdravljam ovaj prijedlog zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju jer je on neophodan našem društvu. Kolega Dorić je govorio o nultoj stopi tolerancije na korupciju, znanost i visokom obrazovanju i uvjeren sam da će i ovaj zakon pridonijeti da se nikada više ne ponovi znanstvena sramota, nazvana kodnim imenom indeks ali i da će spriječiti blagu nazanku komercijalizacije visokog obrazovanja. U to vjerujem bez obzira na spoznaju gdje god je čovjek prisutan, da su tu prisutne i ljudske slabosti. Vjerujem da će uvođenje državne mature, uvođenje standarda i kriterija u znanost i visoko obrazovanje, stavljanje agencije za znanost i visoko obrazovanje na ključno mjesto i vrlo važno mjesto u sustavu visokog obrazovanja, postaviti i obrazovanje na pravo mjesto na pravo mjesto te da će visoko obrazovanje pridonijeti rastu integriteta i formiranju neovisnosti duha. Jedino se rastom integriteta i formiranje neovisnosti duga razvija racionalnost koja je nužna u ovom društvu i izbjegava pristranost a samim time i represivni društveni utjecaj. Ovim zakonom postavljeni su ciljevi obrazovanja kojima će se podržavati takav pristup u obrazovanju i koji će se suprotstavljati i eventualnim pokušajima indoktinatora da kontroliraju sustave stvaranja, znanja, jer sustavi stvaranja znanja trebaju služiti interesima javnosti i općeg dobra a ne osobnim ili interesima skupina. Problematika obrazovanja je jedna od najkompleksnijih kategorija društvenog života. I ona je poveza sa znanjem što ga kreiramo kako bismo …/Govornik se ne razumije./… svijetu u kojem živimo. Ispravno obrazovanje naizravnije utječe na izgradnju boljeg društva jer je odavno potvrđeno da čovjek sa ispravnim obrazovanjem u pravilu postaje i dobar čovjek. Ne zaboravimo da samo dobri ljudi mogu izgraditi i bolje društvo. A poznato je da u tranzicijskim zemljama kao što je i Hrvatska politički i ekonomski sustavi mogu utjecati na to da pojedinci teže razlikuju prave vrijednosti od instrumentaliziranih vrijednosti i da se javno formiraju popularna a ne racionalna mišljenja. Uvjeren sam da će ovaj zakon pridonijeti da sustav visokog obrazovanja i jasni ciljevi koji su njime postavljeni, obrazovati ljude na način da će obrazovanje dovoditi do čovjeka koji cijeni znanost, ali i do čovjeka koji cijeni pravednost, istinoljubljivost i autonomnost duha. Čak je i Platon već davno kazao da je svako učenje, da svako učenje nije obrazovanje, već da je, obrazovanjem je nazvao samo ekskluzivnu usmjerenost prema stjecanju vrline. U dosadašnjim raspravama moglo se čuti i nekoliko kritičkih rečenica o Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Napomenuo bih da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje pridonijela uvelike napretku obrazovanja u hrvatskom društvu i da danas u dobi od 24 do 65 godina ima 18.5% ima završeni stručni ili sveučilišni studij. Svakako da je to me uveliko pridonijela i agencija za znanost i visoko obrazovanje. Zahvaljujući i ljudima koji i rade u agenciji, ali ponajprije zahvaljujući sjajnoj znanstvenici i ravnateljici profesorici, doktorici Jasmini …/Govornik se ne razumije./… Stoga ovaj zakon podržavam i vjerujem da će pridonijeti kvaliteti obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o radu jedne ovako važne institucije, ovako važnog područja društva nužno je reći da motive koji su doprinijeli da se i ova agencija formira i ovaj zakon predloži moramo svi podržati. Ja ću se nadovezati na raspravu i kolege Dorića koji je govorio o nužnosti interakcije gospodarstva, politike i znanosti. mislim da tu proizlazi i najveći problem, danas u Hrvatskoj zbog čega imamo i dosta institucija koje obrazuju naše sugrađane za neka zvanja, za neke djelatnosti koje više uopće uopće i nisu potrebna u Hrvatskoj. Problem leži u tome šta ne postoji jedna vizija, gospodarska strategija gdje će Hrvatska biti za 10 godina i čime ćemo se mi baviti u Hrvatskoj, koja je to strateška grana koja će biti primarna, koja će biti najnužnija, odnosno za koju će biti najnužnije obrazovati određene ljude. I naravno da u toj situaciji ne možete niti imati dobru interakciju između gospodarstva i znanosti, odnosno ne raspoznaju se dovoljno dobro potrebe gospodarstva i onoga što treba. Najčešće to onda definira tržište pa ide se periodično u određene programe koji su potrebniji nekom kraćem razdoblju, ali ako odu trendovi u drugom smjeru, onda više nemate potrebe za tim kadrovima i dosta je cijeli sustav nefleksibilan. bih rekao konkretno vezano za zakon, ne slažem se tu sa stavom ministra da ovakva agencija nije bila ni potrebna ranije zbog toga što nismo imali niti uvjete. On je rekao sada, nekoliko stotina tisuća kvadrata koji su izgrađeni u proteklim godinama, ja mislim da baš zato i trebaju takve agencije da vide. Nije pitanje samo studijskih programa, nego i uvjeta gdje se održavaju ti studijski programi i ja ću se sjetiti '90.-tih godina kada sam ja studirao na zagrebačkom sveučilištu. Na mom fakulteti su uvjeti bili vrlo loši. Ja ne vjerujem da bi oni zadovoljili uvjete koje će agencija u narednom razdoblju postaviti pred to sveučilište. Zato mislim da je ovakav zakon bio donesen, da je agencija postojala i ranije, vjerojatno bi se i uvjeti za provođenje studijskih programa popravili brže nego što je to sada slučaj. Što se tiče same agencije i njezine definicije u zakonu, ona bi trebala i ima intenciju da se postavi kao jedno neovisno tijelo. Ja mislim da bi rješenje u zakonu koje definira neovisnost agencije bilo bolje kako smo formirali većinu agencija na prijedlog parlamenta. Ne kažem naravno da i stručna tijela moraju imati svoje članove, ali mislim da bi predsjednika i dva člana ne bi trebala imenovati Vlada, nego bi trebao imenovati Parlament kako bi to tijelo dobilo veću neovisnost odnosno jedan veći legitimitet kao što su to kažem dobile i druge agencije. Neke stvari koje su mi konkretno u zakonu i zato se slažem da je dobro da se ide u dva čitanja, možda se još i stignu ispraviti. Radi se, evo konkretno imam dosta kolega koji su studirali vani i koji imaju problema prilikom akreditacije svojih diploma koje su stekli na stranim sveučilištima. Ja ne kažem da agencija bi trebala akreditirati sve programe koje su određeni naši sugrađani i naše sugrađanke završili na međunarodnim sveučilištima, ali u slučaju da se akreditira jedna diploma, ima dosta slučajeva gdje se ide na na isto sveučilište, završi taj isti program, a onda imate opet pojedinačno ocjenjivanje te vaše diplome. Možda bi se trebalo predvidjeti u zakonu da se ide na akreditacije po sveučilištima i po programima, a ne po pojedinačnoj diplomi kako bi se izbjeglo to da ljudi dosta dugo čekaju za jednu te istu diplomu, akreditaciju od strane u ovom slučaju agencije. Ono šta bih htio napomenuti, da nije dobro kada nemamo jedan dobro razrađen sustav da nam pojedini interesi, najčešće ekonomski, kreiraju broj visokih učilišta odnosno studijskih programa. To se vidjelo na slučaj Hrvatske gdje je u protekle tri, četiri, godine osnovano preko 24 nova učilišta, znači imamo hiperinflaciju novih učilišta, imamo jako puno instituta koji su osnovani. Kad gledamo komparirano sa nekim zemljama u Europi ispada da u Hrvatskoj ima puno više instituta nego recimo u jednoj Švicarskoj. S druge strane to je motiviralo, netko je o tome već prije govorio, da profesori i predavači najčešće i nekritički zbog količinskog broja predavanja predaju na dva, tri veleučilišta, a onda se tu gubi kvaliteta. Ne vidim smisao da nam tržište, naravno da ono ima potrebe za određenim kadrovima, ali najčešće i to ne ono tržište koje je potrebno, koje definira koliko treba određenoj djelatnosti, nego jednostavno postoji potreba da se u Hrvatskoj pa i iz gospodarstva se ulaže u edukaciju svojih zaposlenika, postoji određena suma novca koja se troši na edukaciju i onda to definira razvoj određenih studija kako bi se to zadovoljilo, a ne da li je to zbilja svrha onoga šta nam u biti uopće treba. Neke stvari koje koje sam u zakonu zamijetio i pitanje je fleksibilnosti. Dosta teško je dobiti ovu inicijalnu akreditaciju i imam osjećaj po ovome svemu šta se ovdje navodi da će to biti postupci koji će trajati godinu i više dana, jer dok se to sve skupa

same nomotehnike, u dva, tri članka sam primjetio i možda bi to bio prijedlog da se definiraju. Evo članak članak 19. stavak 11. govori da preporuka ide, znači agencija donosi akreditacijsku preporuku u roku 60 dana od zaprimanja i ona akreditacijskom preporukom preporuča ministru. E sada niti u ovim početnim stavkama koje objašnjava pojmove koji su objašnjeni u zakonu, niti u ovom zakonu ne govori kojem ministru pa ispada da možemo predložiti ministru financija Šukeru, a ne ministru znanosti. Vjerojatno se, pretpostavljam da se ovdje mislilo na ministra znanosti. Pojavljuje se još par puta u zakonu takav izričaj, znači ja bih evo čisto nomotehnički predložio predlagatelju da onda u ovim početnim odredbama koje definira pojmove kaže o kojem se kojem se ministru radi. Druga stvar koja mi nije baš najjasnija, zbog čega, jasno je da i cijeli ovaj postupak državne mature koji ide zbog čega je potrebno ovim zakonom definirati i taj postupak, s obzirom da stjecanje državne mature ničim ne uvjetuje kvalitetu u znanosti i visokom obrazovanju. To može biti jedan rang koji će naše učenike u srednjoj školi zadovoljiti i transparentnost i ovo sve što je ministar govorio ja to podržavam, ali mi nije jasno zbog čega to je konkretno u nadležnosti agencije, s obzirom da to nema konkretno veze sa visokim obrazovanjem i znanosti. Znači to je postupak samo jednog selekcioniranja koje će moći onda na kraju krajeva upisati Na kraju kažem evo, nadam se da će do drugog čitanja ti nedostaci biti ispravljeni. Ima ih i nomotehničkih i ovih suštinskih. Podržavam donošenje zakona koji će definirati uspostavljanje jednog sustavnog odnosa u osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Inzistirao bih da se osim studijskih programa odnosno kvalitete u studijskim programima, inzistira i na kvaliteti u njihovom izvođenju jer smo zbilja svjedoci na mnogim našim sveučilištima i fakultetima ti uvjeti nisu onakvi kakvi bi trebali biti sa druge strane mislim da bi se zakonom trebalo više obratiti pažnju na taj segment. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavniče ministarstva, kolegice i kolege. Puno je ugodnije bilo nekako kad je počela ova točka kad je tu bio ministar i svi njegovi državni tajnici govoriti vjerojatno, a njegov zbilja nadahnuti govor koji je imao međutim bilo bi dobro da ima toliko vremena i da sasluša neke druge stvari koje ćemo i mi ostali reći jer ja ću se u svojoj raspravi normalno osvrnuti i na njega osobno i vezano za ovakav jedan važan zakon koji je i on sam rekao da je bilo bi dobro da ga se prati do kraja da se ipak isplanira takvo Ali što je, je. Ja ću nešto reći vezano za ovaj prijedlog zakona o osiguranju kvaliteti znanosti i visokom obrazovanju da taj zakon je za studente koji se školuju jedno od bitnih pitanja. Kao što je i vidljivo on u dosadašnjim zakonskim odredbama nije bio dosta valorizirana ova kvaliteta i upravo zbog toga sigurno očekujemo da ćemo sa ovim zakonom imati i kvalitetniju nastavu. Upravo uvođenje Bolonjskog procesa sa velikom pompom je i najavio danas aktualni ministar prof. Primorac. Uzrečica da je hrvatsko visoko obrazovanje ušlo u sustav Europske unije prije nego je Hrvatska i službeno primljena u EU u ovom prijedlogu zakona kad čitamo u ocjeni stanja priznaje se da to ipak nije u potpunosti točno. Znači, nismo mi još ušli u Europu sa našim školovanjem, odnosno visokim obrazovanjem. Zašto? zato što smo u preslikavanju organizacije 3 + 2 godine, prvostupnik + magistar zaboravili da mijenjamo i ono najvažnije, a to je uvođenje nove kvalitete, novog sustava obrazovanja. To nas je dovelo do toga da smo promijenili sustav studiranja, uveli nove studije, a ostali na programima i ljudima koji su ih provodili i u prošlom stoljeću. Često je prisutno da zbog nove organizacije predavači obilaze sveučilišta i veleučilišta, predaju gradivo koje nije u trendu zahtjeva europskih studija. Ministar je iznio koliki je napredak u objavljivanju radova u časopisima koji se referiraju u najvišim razinama KARENT i druge, ali postavljam pitanje da li ima neka analiza koliko je udžbenika napisano za studente i koliko profesora profesora koji drže predmet za koji nisu ni slova napisali kako se student poslije predavanja može služiti s kojim njihovim knjigama ili je to samo navođena literatura kojom se može koristiti. Rezultat mislim toga je i nedovoljna stručnost naših završenih studenata koji u krajnosti nisu dobit za naše društvo, nego često puta su samo broj kojim želimo postići bolji status u statistikama koje od nas traži Europa u otvaranju pregovora. Ovdje je bilo govora da je 40000 studenata više itd. Međutim, kakva je kvaliteta tih studenata koji završavaju. Zašto se to i dešava? Pa upravo taj posao često puta obavljaju tzv. putujući ili čak leteći profesori koji često puta zbog povećanog broja kolegija po Bolonjskom procesu imaju čak i dvocifreni broj predmeta koji predaju. Oni rade na sveučilištima i veleučilištima koji često puta broje na prste dvije ruke, putuju s kopna na more i obratno bez upita što je sa studentima koje podučavaju. A upravo Bolonjski proces nudi drugačiji oblik rada, te smo mogli vidjeti kako se, koji su bili vani normalno na drugim studijima, kako se radi sa studentima na sveučilištima Europe ili Amerike. Zašto je to putovanje profesora danas postalo toliko aktualno? Pa to proizlazi opet iz sljedećeg zato što je postupak izdavanja dopusnica doveo da otvaramo veleučilišta i studije ne prema stvarnim potrebama u tom području, u gradu prema zahtjevima gospodarstva već često puta prema političkim potrebama. Župan ili gradonačelnik koji ne otvori barem jednu visoko obrazovnu ustanovu nije u potpunosti ostvario svoj program rada u mandatu. To je često puta prisutno. Danas se otvaranje veleučilišta koristi čak i u političke obračune. Ja ću vam dati jedan primjer kada je u borbi za preuzimanje vlasti u gradu Đakovu smijenjen gradonačelnik Vinković nakon pretrčavanja tadašnjeg koalicijskoga partnera HSS-a u drugi tabor prigovoreno mu je kao ne radi to što nije uspio da se u Đakovu otvori veleučilište. to je bila jedna od njegovih loših strana da on nije napravio i zbog toga su otišli od njega. Sva otvaranja visoko obrazovnih ustanova u zadnjim godinama dešavale su se po važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Člankom 51. toga zakona za koji se kaže da nije dovoljno mogao kontrolirati porast mreže visokih učilišta i studijskih programa omogućeno je u zadnje tri godine, to piše u materijalu, otvaranje 24 visokih učilišta i započelo se sa izvođenjem više od 250 novih studijskih programa. već je prepoznao ovaj Sabor u raspravi kad smo raspravljali o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Zato ja mislim i krajnje vrijeme da se krene u izmjenu zakona, tj. donošenje ovoga koji imamo pred sobom na raspravi, nužnost reorganizacije mreže visokih učilišta i javnih, znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj Hrvatski sabor treba što prije utvrditi. Mislim da bez mreže koju trebamo imati da će se opet dešavati bez obzira na ove promjene koje su sada, koje se u ovome zakonu donose od agencije i svega ostalog što treba raditi da će opet biti tih pritisaka. Zato mislim da do sljedećeg čitanja treba kritički sagledati predložena rješenja, načine osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju uz potrebu da se Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje ne izuzmu iz donošenja pojedinačnih odluka o vrednovanju pri donošenju odluka o novim veleučilišta i studijima. Mislim da je to i u ovome materijalu koji je odbor dao da to stoji i to bi svakako trebalo o tome vidjeti što se može učiniti do drugoga čitanja vezano za to. To ne smije biti samo odluka Agencije za znanost i visoko obrazovanje jer oni će imati i dalje pritiske, oni će imati i dalje pritiske, oni će neke mentore koji će željeti opet da se nešto napravi što ne bi trebalo ići. A mislim da je potrebno da nad ovom politikom i nad ovom agencijom koja će imati i dalje veliki pritisak da postoji i neki nadzor. Mislim da bi ta nacionalna vijeća sigurno mogla biti kao takova. I na kraju, nadam se da će predloženi zakon pojačati kriterije otvaranja novih visokih obrazovnih ustanova, ali postavlja se pitanje što je sa do sada otvorenim? Da bi oni zadovoljili kvalitetom, potrebno je provođenje vrednovanja svakih 5 godina kao što se ovdje navodi, a ne kao što je do sada bilo kada taj rok nije bio decidirano određen. I oni koji nemaju uvjeta mislim da bez obzira na ovo ili ono, trebalo bi ih zatvarati, odnosno te studente premjestiti tamo da uče gdje mogu to i dobiti bolje uvjete. Posebno mislim da se u tim vrednovanjima treba odnositi na one koji nisu stvorili prostorne uvjete, laboratorije, ne znam vježbališta, pokusne površine i a najoštrije treba kontrolirati kojim stručnim kadrom raspolažu tj. koliko je nastavnika u tim obrazovnim obrazovnim ustanovama u stalnom radnom odnosu, a koliko je letećih koji dođu, a još brže odu. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Sam predlagač, Ministarstvo obrazovanja na čelu s ministrom primorcem priznaje da se u Hrvatskoj već godinama događa loša praksa, sukladno nedorečenom zakonu i da se u skladu s tim lošim zakonom izvodi obrazovni program na određenim učilištima. Međutim, ja kao laik moram prosuditi da posipanje pepelom ministra i njegovo priznanje da je loše radio nama apsolutno ne znači ništa. U zadnje tri godine ministar Primorac izdao je dopusnicu za čak 24 nova visoka učilišta s više od 250 odobrenih obrazovnih sadržaja za koje sada u obrazloženju tvrdi da im se u određenim slučajevima preklapaju programi te da ta impozantna brojka negativno utječe na kvalitetu obrazovnog sustava u cjelini. Kad je ministar Primorac potpisivao dopusnicu za osnivanje pojedinog učilišta, često u neadekvatnim uvjetima i s nedovoljno kadrova, valjda je znao što čini. Ne samo da je namjerno urušio urušio kvalitetu obrazovnog sustava u cjelini, nego je nanio i nepopravljivu štetu studentima koji su se upisali na takva učilišta i koji su stekli stručno znanje, kako sada čujemo dvojbene kvalitete. Da li će ministar preuzeti odgovornost, ne prema zakonu nego prema tim konkretnim ljudima koji u svijet zaposlenih ulaze hendikepirani znanjem koje su stekli zahvaljujući loše osmišljenom zakonu predlagača. Iz ovog se neminovno postavlja još jedno pitanje za ministra Primorca. Novim zakonom kako je predviđeno u prijedlogu u članku 22. uvodi se pojam periodičke reakreditacije svakih 5 godina, odnosno po procjeni samog ministra ili visokog učilišta. U stavku 5 stoji da ministar može uskratiti dopusnicu visokom učilištu te se u tom slučaju agencija obvezuje da će studentima koji ostanu bez mjesta studiranja osigurati nastavak studija. To je međutim nejasno i otvara mnoga pitanja. Primjerice, ukoliko ministar uskrati dopusnicu nekom od novo osnovanih visokih učilišta u malim mjestima diljem Hrvatske iz ekonomskog smjera, gdje se misli tu djecu upisati, na koji način? S druge pak strane, Ministarstvo znanosti je već dalo dopusnice za razne visoke škole, a sasvim je jasno da se norme i kvalitete u tim školama neće ispuniti na vrijeme. S jedne strane imati ćemo strogu primjenu zakona, a s druge strane ministar po političkoj volji osniva visoke škole za koje je već sada jasno da nemaju minimalne uvjete. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo štovani gospodine potpredsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji će sigurno značajno unaprijediti kvalitetu u znanosti i visokom obrazovanju u području koje je proteklih nekoliko godina napravilo veliki iskorak. Danas smo čuli ovdje, jasno i kritičkih mišljenja i ocjena, što je sasvim opravdano i očekivano jer ovakav iskorak kakav je učinilo resorno ministarstvo u oblasti unaprjeđenja sustava znanosti, stimulacije znanstvenih projekata u visokoškolskom obrazovanju nije napravljen proteklih nekoliko desetljeća i logično je kad se napravi takav veliki iskorak da treba u njemu uvesti određene korekcije, što evo upravo sad čini i ovaj zakon. Što je učinjeno u ovih par godina? Ja ću samo reći nekoliko podataka. U oblasti znanosti napravljen je veliki iskorak u poticaju u načinu odabira znanstvenih projekata, u stimulaciji mladih znanstvenika, u povećanju izdvajanja za znanost. Što je posljedica toga, malo prije sam rekao. Posljedica toga je značajno povećanje znanstvenih radova hrvatskih znanstvenika u međunarodnim indeksnim publikacijama, što znači radova koji su podvrgnuti međunarodnoj recenziji i to je jedino priznanje koje možemo prihvatiti u znanstvenoj publikaciji. U jednoj od najvećih baza podatka, web science, u posljednje tri godine, broj znanstvenih radova hrvatskih autora porasao je sa, navodim točno, 2 424 rada na 3 289 radova godišnje, što je porast od 30%. U drugom jednom ideksu radova … /Govornik se ne razumije./ … koji obuhvaća neka druga uža područja, taj broj je porasao za 328 radova u tri godine ili 20%. Mislim da ne treba druga ocjena svemu onome što je resorno ministarstvo napravilo u poticanju same znanosti, njezinog razvoja. Možda samo tome dodati još podatak da je broj projekata koji je između 2002. i 2006. prijavljen resornom ministarstvu porasao za 46% sa tisuću osamsto i nešto da je broj recenzenata 5 638, od čega 30% ili 1/3 su recenzenti u inozemstvu. To nam dokazuje da postoji itekako izražena tendencija ministarstva da našu znanost dovede u okvire međunarodne znanosti uvođenjem inozemne recenzije što je značajno povećalo kvalitetu naših znanstvenih projekata i jedan od razloga povećanja ovih znanstvenih radova u međunarodnim indeksima o kojima sam govorio. I možda ne najvažnije ali jedno od najvažnijih novac izdvojen za znanstvene projekte u zadnje četiri godine je povećan za 52% što pokazuje i usmjerenje ove Vlade i ovog ministarstva u poznatu poznatu činjenicu da ono društvo koje potiče razvoj znanosti ne može imati loše posljedice u cjelokupnom društvu a ponajmanje sutra u gospodarstvu. No, isto se može reći i za visoko obrazovanje. Možda su napravljeni još veći iskoraci i upravo zato je i potrebna ovakva regulativa kakva se ovdje predlaže a to znači pojačano dodatno organiziranje kontrole kvalitete u visokom obrazovanju. U tri godine neki kažu napravljen je dobar posao, neki kažu loš posao. Ja bih rekao napravljen je odličan posao jer su otvorena 24 nova učilišta i uvedeno je 250 novih studijskih programa. Previše kažu kritičari, može se uzeti da je previše ali kad se sjetimo što smo imali prije tog razdoblja i da smo bili na začelju Europske po broju visoko obrazovanih kadrova da ne govorim o stručnim studijskim programima a sve skupa je to imalo odraz na ukupni razvoj i i visoko obrazovanih struktura u našem gospodarstvu i uvođenju novih tehnologija i svega onoga o čemu je govorio profesor Ćosić malo prije. U ovih posljednjih tri godine ovakvim projektima mi smo dobili 41 tisuću novih studenata što će se itekako vidjeti u ukupnim pokazateljima razvoja Republike Hrvatske u slijedećim godinama i kad ministar kaže 350 tisuća kvadratnih metara novog prostora na visokim učilištima to je izvanredan podatak, ali ja bih rekao još, još i još i nikada dovoljno. I svi oni koji smatraju da se ide prenaglo mislim da nisu u pravu, imaju naravno pravo na svoje argumente ali ono što je iskorak taj iskorak je pozitivan i ne smijemo ga vratiti natrag. 6 tisuća 500 novih radnih mjesta u visoko obrazovnom sustavu. A podatak koji smo nedavno pročitali da je broj ljudi sa sveučilišnim ili stručnim studijem porastao na preko 18% je zapravo ja bih rekao rezultat svih ovih nastojanja. I gdje smo danas? Nakon svih ovih pohvala treba reći da kada radite ovako velike zahvate onda pravite i pogreške. Ne pravite ih svjesno nego jednostavno zato što se progutao veliki zalogaj, s njim je otišlo i nešto što baš nije trebalo. potkralo se nekoliko pitanja koja će se riješiti zakonom koji je ovdje donesen, koji sigurno nije jedini i konačan u kontroli sustava nego je samo prvi veliki korak. Možda kad kažemo šta se sve potkralo u ovako brzom razvoju visokog školstva i visokog obrazovanja i znanosti možemo reći kontrola kadrova nije išla istom dinamikom kao što je išao razvoj i povećanje broja učilišta. I nemoguće je u tako kratko vrijeme producirati toliko kadrova. Posljedica toga je ono što čitamo ovih dana u novinama, sveučilišni profesori predaju na pet, šest ustanova, putuju, zovu ih putujući, ja sam ih prozvao i lutajući profesori. To jest nužno zlo u prijelaznom razdoblju. Sigurno da je to pad kvalitete ali ovakav iskorak sigurno će rađati novu kvalitetu pogotovo kad se uvedu institucije kontrole koje se predlažu ovim zakonom. Drugo je pitanje samih programa. Pa sigurno, kad uvedete ovakav ogroman broj 250 novih sveučilišnih programa u svega tri godine da se potkrao i neki program koji možda nije zaslužio to. No, možda je bolje u početku pustiti masu tih programa pa neka ih tržišna utakmica svede na broj koji nam je potreban. Posebice tržišna utakmica sa onim programima koji nam nude razvijene zemlje u Europskoj uniji pa i šire. Zato mislim da će predloženi zakon korigirati kriterije za odobrenje programa, smanjiti njihov broj a s time i povećati kvalitetu. Ono što bi još trebalo reći možda u ovom prijedlogu kvalitete nije toliko istaknuto a to je sustav napredovanja visokoškolskih nastavnika. Taj sustav bi također trebalo ujednačiti, taj sustav bi trebao također proći svoju kontrolu kvalitete, ujednačiti ga sa kvalitetom i kriterijima u naprednim naprednim zemljama Europske unije jer jedino tako ćemo moći primijeniti i bolonjske procese i proizvoditi onakve studente, onakve stručnjake kakvi će moći biti na europskim tržištu konkurentni. Zato bi trebalo ujednačiti projekte napredovanja, negdje se napreduje vrlo brzo. Imamo primjere ovih dana da je netko napredovao zato jer je bio na tri inozemna kongresa koji su se održali u Hrvatskoj. Ja se s time ne slažem. Mora biti uvjet inozemni kongres ali sa sudjelovanjem u inozemstvu jer kako se oznojiš kad te 5 stotina ljudi na engleskom jeziku počne rešetati nakon predavanja, to je jedina barijera koju priznajem i koja treba biti uvedena za nastavnike visoko školskih ustanova. No, da idemo prema zaključku. Projekt koji je pred nama je dobar projekt zato jer uvodi nekoliko sustava nadzora, unutarnjeg nadzora, vanjskog nadzora. Agencija koja sigurno ima velike ovlasti mora biti vrlo neovisna od politike, agencija mora imati velike ovlasti ali i ona i njezin rad moraju biti mjereni mjerilima istovrsnih agencija u zemljama Europske unije. Posebno pozdravljam članak 18. koji uvodi sustav unapređenja kvalitete koji će provoditi agencija vrednovanjem i uspoređivanjem projekata sa projektima u drugim zemljama. I članak 22. koji uvodi obveznu reakreditaciju svakih pet godina. Za neka učilišta bi vjerojatno trebalo i puno češće, svake dvije ili Isto tako mislim da je dobro i uvođenje neke vrste mentorstva u dvije godine na početku uvođenja novog visokog učilišta iako neki to kritiziraju ali mentorstvo je dobro jer uvesti visoko učilište u svakodnevni pogon je najodgovorniji posao u jednoj državi. I zaključujem, mislim da je zakon koji je pred nama novi veliki iskorak kojega sigurno treba do drugog čitanja malo popraviti ali nikako odbaciti nego jako podržati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko. Podaci koji se tiču Sveučilišta u Rijeci gdje ja radim a glede publikacija kolega Hebrang se bitno razlikuju od vaših podataka. Ne da je u zadnjih deset, jedanaest godina došlo do porasta za četrdesetak posto nego za tristo posto, dakle jako dobar pomak. Ja sam o tome govorio, u intervju "Novom listu" i "Glasu Istre" vrlo detaljno obrazložio neki fakulteti daleko bolji od drugih, medicina, građevina, tehnički fakultet odlični, drugi daleko od toga. Prema tome, ne možemo sve trpati u isti koš. Poticanje znanstvenih projekata, slažem se s vama to treba činiti, ali na koji način. zar ne tako da se oni koji su odlični, dobiju više, oni koji su lošiji dobiju manje, oni koji su loši ne dobiju ništa. To bi trebalo biti tako. 250 novih studijskih programa. Koliko su oni naslonjeni na stvarne potrebe ove države, koliko su pojedini ministri javili ministru dajte nama će trebati toliko liječnika, toliko sestara, toliko učitelja, toliko vojnika, toliko policajaca, da li smo mi obrazovali ljude temeljem toga ili su tih 250 studijskih grupa nasumice osnovani i da li će ti ljudi završiti na birou rada ili će završiti negdje u nekom gospodarskom subjektu. Hvala lijepo. hvala lijepo. Kolega točno je to da određene publikacije daju drugačije rezultate. Dakle, vi ste naveli publikaciju sa puno više publiciranih radova nego što sam ja naveo. To ovisi o tome što pojedini indeksi ili pojedina grupa indeksa obuhvaća, koja područja koliko časopisa. Tako da se podaci mogu razlikovati. I onaj vaš podatak je točan i ovaj. Znači kada navodimo izvor moramo uvijek navesti. Ja sam naveo Web science i naveo sa Caren Countries dakle svatko treba navesti što je i onda ćemo svesti na zajednički nazivnik. Slažem se također da projekte treba usklađivati s potrebama. Sigurno kada se ovakav brzi razvoj radi visokog obrazovanja se nije stiglo usklađivati usklađivati predložene projekte sa potrebama i to sigurno treba sinkronizirati sa gospodarskih sektorom, jer to je jedan od ciljeva razvoja programa. No nije samo gospodarski sektor, to treba uskladiti i sa potrebama znanosti i sa potrebama društvenih djelatnosti itd. Ono što mislim da se ne slažem s vama, a to je da u ocjeni projekata treba više strogosti. Vi ste rekli da ne bi trebalo reći da loši projekt dobije manje, nego da ne dobije ništa. Pa upravo to je dokazalo ministarstvo, jer ako gledate koliki je postotak odbijenih projekata, taj postotak je veći za 30% nego što je bio prije. Vjerojatno ga treba još povećati, to ste sigurno htjeli reći. No, naravno to je neugodna situacija kada morate odbijati projekte, pa i sam ministar je sada rekao nije lako podnijeti udarce kada odbiješ 30% projekata više nego u prethodnom razdoblju. A mislim i slažem se s vama da bi ga tu trebalo podržati i da je to jedan od glavnih kriterija kvalitete. Imamo drugu repliku, to je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko dijelim vaše zadovoljstvo posebice uz porast radova objavljenih u bazi koja je pokrivena Caren Countreisom- međutim na žalost to je maskiranje stanja, jer je to još uvijek daleko nedovoljno radova, pogotovo kada se zna da baza Caren Countries pokriva prirodoznanstvene Nadalje, činjenica jest da do porasta broja objavljenih radova dolazi godinu ili dvije nakon odobravanja odobravanja projekata, naprosto stoga što znanstvenici se posvećuju onome što i trebaju raditi tj. pišu znanstvene radove umjesto da pišu projekte. Također moram reći da sam izuzetno zadovoljan što i vi dijelite mišljenje da bi trebalo malo preispitati kriterije u napredovanju napredovanju u zvanju, pogotovo u segmentu pisanja udžbenika. Jer paradoksalno je da za neke struke su predviđeni Caren Countries radovi za napredovanje u zvanje. Počnimo od moje struke fizike, a da nije predviđen niti jedan jedini rad na hrvatskom jeziku. Postavljam retoričko pitanje. pitanje. Kako ćemo razvijati hrvatsku znanstvenu terminologiju iz fizike, biologije, kemije i mnogih drugih znanosti, a da također se nestimulira pisanje visoko školskih udžbenika? Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja ću krenuti upravo od ovog zadnjeg što ste rekli. doista u kriterijima napredovanja je previše ja bih rekao znanstvenih radova, a premalo udžbenika za edukaciju studenata. I činjenica je da bi uz sve Caren Countries i ostale uvjete koje imamo u svom napredovanju, mora se uvesti jedan jedini uvjet, a to je da ne možeš napredovati za jednu stepenicu više, iz docenta u izvanrednog iz izvanrednog u redovitog sveučilišnog profesora, ako nisi napisao udžbenik iz toga predmeta, odnosno ako katedra nije izdala udžbenik u kojem je taj nastavnik koji želi napredovati bio autor jednog dijela ili nekoliko poglavlja. Mi smo to uveli na mojem fakultetu, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i dosita mi nemamo defekture udžbenika od kada je to uvjet za napredovanje. I to je nešto što bi trebalo sigurno kao iskustvo presaditi na sva visoka učilišta, jer student mora čitati stranu literaturu, ali osnovni udžbenik mora biti

Cijenjeni potpredsjedniče Sabora. Pa gospodine Hebrang ulaganje u znanost sigurno je bilo veliko vidljivo iz ovog i 41 tisuća novih studenata i citiranja u svjetskim časopisima itd. kakav je rezultat o završenim studentima? Znate što, to me podsjeća na ono ulaganje recimo u poljoprivredi u zadnjih par godina 18 milijardi, koliko je uvoz hrane veći nego ikada. Pa evo jučer ovi mljekari što su bili ovdje, nisu došli protestirati zbog ničeg drugog nego zato što je 77% uvoženo više mlijeka prošle godine, nego godine prije. u samom izlaganju na kraju ovih pohvala rekli ste da postoji i pad u struci i studijima. Pravi rezultat mislim toga ulaganja će biti kada gospodarstvo bude reklo da znanost, škole i kadrove koji im baš trebaju, a posebno da kažu da su to kvalitetni kadrovi. Zato i jesmo mislim i mi svi ovdje vjerojatno za pooštravanje ove kvalitete putem ovog zakona, ali bez mislim kritike postojećega nećemo moći donijeti bolji zakon koji nam je svakako cilj i zato mislim i sudjelujem u ovim raspravama primjedbama koje mislim da su kvalitetne i da će donijeti bolji zakon. Hvala. Hvala lijepo. Bez kritike nema napretka, slažem se s vama. Ja sam zato u završni, trećinu recimo svog govora, itekako kritički govorio i o lutajućim profesorima i o kriterijima napredovanja i o standardima koje moraju imati … Dakle, kritika je dobro došla. Ja sam samo želio istaknuti da je dobro da imamo što kritizirati. Jer ovo što je ministarstvo napravilo, uzmimo zadnje tri godine, je doista takav iskorak da ga možemo sada dotjerivati, kritizirati, bez toga iskoraka mi danas ne bi imali o čemu raspravljati. Hvala. Zahvaljujem. I idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko Pa ja se pridružujem svima koji ističu kolika je važnost osiguranja kvalitete u znanost i visokom obrazovanju, jer je to bez ikakve fraze, doslovno pitanje budućnosti Hrvatske. Stoga, zaista čudi da je uopće postojala namjera da ovako nekvalitetan materijal bude usvojen po hitnom postupku, jer za to nije postojala nikakva nužnost, tim prije što je poglavlje kojeg se tiče ovaj zakon već zatvoreno. Na to nas upozorava i forum za etičnost i razvoj znanosti visokog obrazovanja kojeg su dobili svi klubovi u kojem navodi čak 30 točaka koje su sporne u ovom zakonu. mi smo se potrudili u SDP-u da taj materijal proslijedimo ministarstvu. I nadamo se da će barem dio primjedbi koje se navode u ovom materijalu uvrstiti u pripremi za drugo čitanje kako bi ovaj materijal bio puno kvalitetniji. Čuli smo i danas da osiguranje kvalitete u znanost i visokom obrazovanju ujedno i najbolji put za prevenciju korupcije koje imaju i u znanosti. Korupcija je u Hrvatskoj prisutna kapilarno u svim dijelovima društva, od portira na fakultetu, pa do visoko pozicioniranih dužnosnika i političara. I ulična je visoka korupcija, nepotizam, zlouporaba položaja, svaki na svoj način uništavaju hrvatsko društvo, no sigurno je da se korupciji i u obrazovnom sustavu i znanosti mora posvetiti posebna pozornost. Borba protiv korupcije ujedno je borba protiv siromaštva. A znanje je moć kojim se možemo istovremeno boriti sa korupcijom i sa siromaštvom. Stoga je vrlo bitno da ovaj Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju zaista predstavlja mogućnost da se suzbije ne samo korupcija, dakle, naravno da treba postojati nulta tolerancija i da se mora smanjivati i suzbijati ali se nikada neće u potpunosti iskorijeniti, nažalost, to isto treba priznati. Međutim, ponekada je potrebno osuditi i druge oblike korupcije koji možda nisu pod križnom odgovornošću ali su često pogubniji po život i rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja kao što su, ja ću nabrojiti neke, to su nepotizam, netransparentan i sukobima interesa obilježen sustav dodjele sredstava za znanstvene tehnologijske projekte, znanstvenu opremu, znanstvene novake, sredstva za izdavaštvo i ostala materijalna izdvajanja iz proračuna, kršenje norme racionalnosti velikom izgradnjom objekata u sklopu starih i prilikom otvaranja novih znanstvenih visokoškolskih ustanovama, se ne razumije./… na brojnim učilištima te korištenje materijalnih i ljudskih, a to su u pravilu studenti resursa za osobne probitke i zarade. Oportunizam, sukob interesa i često kršenje najosnovnijih etičkih normi i podzakonskih akta prilikom izbora u znanstveno nastavna, nastavna suradnička znanja, razumije./… udruženja i otvorenih i prikrivenih metoda zastrašivanja "njihovih", pod navodnicima i nagrađivanja "naših", pod navodnicima, prilikom izbora čelnika znanstvenih visokoškolskih ustanovama na svim razinama uz potpuno odsustvo ikakve odgovornosti za naknade postupke tako izabranih autonomnih čelnika. Imamo najsvježi primjer instituta iz Poreča koji izgleda nitko ne može stati na kraj njihovom ravnatelju iako krši sva pravila ponašanja koja bi trebao provoditi čelnik jednog instituta o čemu je upoznato i Ministarstvo znanosti i upravno vijeće ali se ništa ne događa. Kršenje etičkih normi, autorstvo i kvalitete znanstvenih dijela koja se objavljuju u domaćim znanstvenim publikacijama, nepoduzimanje koraka da se sve to sankcionira. Prema tome, ovaj zakon bi to, bez sumnje morao omogućiti, a dozvolite mi da još osvrnem se na neka rješenja koja su predložena u zakonu koja ne smatram dobrim, čuli smo danas da, zapravo ne treba biti kritičan prema 24 nova nova visoka učilišta, prema 250 studijskih programa, ne treba biti kritičan, pitanje je tko radi na tim učilištima i u kojoj mjeri studenti mogu doći do profesora koji bi ih trebali nešto naučiti. Dakle, mi se dičimo da imamo 40 tisuća novih studenata više nego prije, pa to ništa ne znači, hrvatski studenti najduže studiraju i hrvatski studenti u postotku najmanje završavaju studij. Prema tome, imati više od 20 tisuća studenata a da se istovremeno ne poveća broj onih koji su diplomirali i koji su stekli znanje koje će moći primijeniti u praksi, ne znači ništa. Posebno je zanimljivo da u člancima 19. i 20. predviđa se da agencija može donijeti negativno mišljenje ili odbiti zahtjev za akreditaciju ali istovremeno ne predviđa se da ona mora istovremeno kada donese to rješenje argumentima potkrijepiti to mišljenje, dati prijedlog za poboljšanje i ispravljanje …/Govornik se ne razumije./… nedostataka te dati priliku toj instituciji da se očituje i u određenom roku ispravi sve ono o čemu je bilo riječi. Također mislim da nije dobro rješenje u članku 22. predviđa se da privatne znanstvene organizacije i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna podliježu periodičnoj reakreditaciji samo u dijelu u kojem se financiraju iz državnog proračuna. ljudi moji, šta to znači? To znači da privatne organizacije ako se financiraju iz drugih izvora mogu izvoditi svoju djelatnost bez obzira na bilo kakve parametre kontrole i kvalitete. Pa to je suludo, to se ne može dozvoliti da se na ovakav način ne inzistira na reakreditaciji takvih ustanova. Prema tome, ima tu još puno primjedbi, ja neću oduzimati dragocijeno vrijeme kolegama saborskim zastupnicima, sve ovo ćemo proslijediti u Ministarstvo znanosti i nadamo se da će drugo čitanje biti, da će zakon biti puno kvalitetniji nego u obliku u kakvom smo ga sada dobili. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo sada tri ispravka netočnog navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao da 40 tisuća više upisanih studenata ne znači ništa. Pa to jednostavno nije točno. 40 tisuća novoupisanih studenata znači da je mogućnost da 40 tisuća ljudi završi fakultet, a ako i ne završi, ako završi jednu godinu ili dvije godine, opet se je povećala razina obrazovanja u Hrvatskoj. Ništa se nemojte smijati, svaki koji upiše fakultet, povećala se je razina obrazovanja. Ako se smijete tome, pogledajte što je Amerika radila 70.-tih godina, upisivala je ogromne količine studenata.

Sigurno da ne možemo kvantitativnim elementima prosuđivati o vrijednosti, našeg školskog, visokoškolskog sustava ali je činjenica da povećanje broja studenata znači povećanje broja šansi je da je to vrlo bitno. Od toga apsolutno ne smijemo odustati i dapače, što većem broju mladih ljudi damo šansu da studiraju, veće su šanse da će naš čitav društveni život i čitava naša obrazovna struktura biti bolja i kvalitetnija. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Berislav Rončević, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Isto tako gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočni navod na navod kolege Jovanovića, 40 tisuća studenata više ništa ne znači. To jednostavno nije točno. 40 tisuća studenata više je 40 tisuća šansi. Bez obzira na sve programe, kvalitete i uvjete, kao nekadašnji završeni student, a danas kao roditelj mogu reći to isključivo ovisi o studentu, o istim programima, o istim savršenim ili nesavršenim profesorima. Neki završavaju, neki ne završavaju, prema tome nije tu bit u kvaliteti programa, u tehničkim uvjetima. Ovdje je samo stvar u osobnom odnosu studenta, djeteta, mladog čovjek prema obvezi. 40 tisuća studenata je 40 tisuća šansi i što veći broj studenata, veći je broj šansi za hrvatsku mladež. Zahvaljujem. Nastavljamo dalje sa pojedinačnom raspravom. A na redu je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Obrazovanje je već odavno postalo dobar biznis, prepoznatljiv u svijetu te zaista u svjetskim razmjerima što je opet se proširilo iz Sjedinjenih Američkih Država. Postoji jedan trend neakreditiranih sveučilišta koje izdaju visoko školske diplome bazirano na nekakvim iskustvima i nekakvim prethodnim obrazovanjima. Dakle, vlade širom svijeta se na različite načine hvataju u koštac sa tim problemom i dobro je da je ovaj zakon došao u saborsku proceduru kako bi mi unaprijedili kvalitetu našeg visokog obrazovanja. Uostalom, i u samoj Hrvatskoj smo imali jednu ili dvije epizode slične kada su pojedina veleučilišta metastazirala sa vrlo, vrlo dvojbenim programima i uostalom s tim se u koštac uhvatila Koalicijska vlada premijera Račana, a uspješno je to okončano baš od ovoga vašega ministarstava u kojem vi radite. I to je dobro. kada se govori o kvaliteti znanosti i visokog obrazovanja, a posebice o instituciji koja će to nadgledati i provoditi, dakle o Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, šteta je odnosno neprihvatljivo je da u ovom zakonu nije predviđena i sama akreditacija te agencije. Nego se to tek implicite podrazumijeva na stranici 3 i 4 kada se govori da se očekuje učlanjenje Agencije za znanost i visoko u Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, odnosno ENQA i Europski registar za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju odnosno EQAR. Ali u samom zakonu nema uvjetovanja da se to zaista i dogodi. Ne vidim razloga zašto se to ne bi ne bi explicite tražilo od te agencije koja će imati izuzetno veliku društvenu odgovornost, nadam se i kompetencije da se to explicite zakonski uredi da se od nje to to traži. Jer, prisjetimo se da je akreditacija proces formalnog atestiranja ili certificiranja i izdavanja potvrda o kompetenciji i kredibilitetu. I kako se može očekivati da netko takvu potvrdu izda, ako ne prođe i sam isti proces. Isto vrijedi i za Nacionalnu zakladu za znanost kao i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji se također u različitim kontekstima spominju u ovome zakonu, ali niti za njih nije predviđena vanjska akreditacija. Nadalje, ovaj zakon uglavnom govori o visokom obrazovanju iako u svom svom naslovu ima i spomen znanosti. Međutim, gotovo da se ništa ne bavi i znanstvenim radom na takvim institutima od kojih mi imamo 29 javnih instituta nominalno. preko 90% znanstvenih radova i znanstvene produkcije dolazi od prvih četiri, pet instituta. U tom kontekstu bi valjalo porazmisliti o uvjetu kojim se definira da se za izdavanje dopusnice novom visokom učilištu nužno potrebno da to novo učilište tijekom prve dvije godine mora izvoditi studijski program koji mu je povjerilo već postojeće visoko učilište, jer zapravo sam po sebi takvo uvjetovanje je put u nekakvo umrtvljavanje stanja u hibernaciju, manjak inovativnosti. Jer što recimo ukoliko su postojeći programi naprosto nedovoljno inovativni za suvremeno društvo koje se brzo mijenja dakle nema mogućnosti prilagođavanja potrebama i zahtjevima ne samo tržišta, nego i suvremenih istraživanje. Nadalje, baš ovaj uvjet ako ga u relaciju sa institutima je u najmanju ruku dvojben. Primjerice, ako apstrahiramo vaš Institut "Ruđer Bošković", ali uzmimo drugi i treći najveći institut u Republici Hrvatskoj, pa oni imaju više objavljenih radova nego recimo čak dva ili tri sveučilišta, neka od sveučilišta u Republici Hrvatskoj zajedno. Dakle, jedan institut je po znanstvenoj produkciji veći od recimo jednog sveučilišta. Također, činjenica jest da mnogi znanstvenici koji rade u javnim institutima ujedno predaju neke kolegije na fakultetima i sveučilištima i to je dobro jer je to najbolja spona između znanosti i obrazovnog sustava. dobro je da su mnogi instituti već se postavili tako da intenziviraju transfer znanja i prema gospodarstvu i onda je posebice dobro da ljudi koji učestvuju i u takvim procesima svoja znanja, spoznaje i iskustva prenose i studentima. Postavljam retoričko pitanje zašto se primjerice “Ruđeru Boškoviću“ ili Institutu za fiziku ili Institutu za medicinska istraživanja

nekakve obrazovne sadržaje bez da se moraju formalno povezati sa nekim od postojećih sveučilišta u Republici Hrvatskoj kako bi recimo se mogao tumačiti ovaj zahtjev da se nova visoka učilišta mogu stvarati samo iz već postojećih. Također valja reći da je ovaj zakon više usmjeren kada se govori o ovom proračunskom dijelu na rast administracije, a manje na meritum meritum stvari, odnosno na instrumente i troškove koji će se generirati u samom procesu vrednovanja. Zatim, rok od tri godine koji se navodi za ispravljanje nekih radnji u postupku recenzije je neprihvatljiv. Tri godine je izuzetno mnogo vremena. Dovoljno da se osnuje i visoko učilište, a kamoli da se isprave neke radnje koje nisu ocjenjene dobro u procesu evaluacije. U svakom slučaju ovo je zakon koji treba podržati, ali isto tako treba porazmisliti na mnogo, mnogo izmjena i poboljšanja. A osobno mislim da bi ipak trebala i malo veća uloga same Vlade i ministarstva se u njemu osjetiti baš da bi spriječili mogućnost proliferacije neakreditiranih visokoškolskih programa, pa čak i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 nikakve pa niti najmanje dileme da je osiguranje kvalitete jedna od važnijih kockica u mozaiku da tako kažem uspostavljanja, pa onda i opstanka svakog sustava obrazovanja, pa tako i visokog obrazovanja. I u tom smislu pozdravljam donošenje ovoga zakona i ujedno zahvaljujem što je jučer prihvaćena moja inicijativa da taj zakon ipak ide u dva čitanja. Ova današnja rasprava se pokazuje da je to bio s jedne strane opravdan zahtjev, a s druge strane da je dobro da ste takvu metodu i prihvatili. Zakon će dobiti moju podršku u prvom čitanju, ali kao i mnogi kolege prije mene želim istaknuti da zakon treba doživjeti značajnih poboljšanja do samog drugog čitanja kako bi i u drugom čitanju moglo dobiti moju potporu, a čini mi se i potporu još jednog broja zastupnika. Uz sve ono što je ovdje rečeno s čime zakon treba nadopuniti ja to ne bih ponavljala stvari kojima se slažem, ali samo nekoliko stvari koje mi se čini da nisu istaknute ili nisu dovoljno istaknute. Prvo, čini mi se da u zakonu mora postojati definicija kvalitete barem na jednoj općoj razini ili na razini načela ili vrijednosti u samom sustavu visokog obrazovanja i znanosti kao i mjerljivi pokazatelji postizanja kvalitete, odnosno metode utvrđivanja dakle kojih instrumenata se može vršiti da tako kažem vrednovanje kvalitete. To je važno jer mi i do sada smo na neki način imali obvezu i vrednovanja i praćenja kvalitete, no to se do sada nije uvijek optimalno dešavalo i mnoge kolege su ovdje u raspravi isticali i to je vrlo često se ističe kao argument u raspravi ovdje u Hrvatskom saboru izražavajući zadovoljstvo nekim zakonom nadu da će se sa ovim činom donošenja zakona mnoge stvari promijeniti. Na žalost mi u Hrvatskoj imamo ljude koje imamo i u ovom sektoru da tako kažem visoko obrazovanih ljudi koji su obilježeni izvrsnošću u smislu planiranja samog sustava visokog obrazovanja i znanosti imamo zapravo jako malo ljudi. I nama ako nećemo imati vrlo jasno postavljene kriterije, a ponavljam nećemo imati druge ljude od onih koje smo i do sada imali nama se suštinske stvari u osnovi neće bitno promijeniti. I mene u tom smislu je zabrinjavajuće ono što je i ministar u uvodnom izlaganju istaknuo da su si zapravo, činjenice da su si zapravo nadležna tijela dopustila u posljednje tri godine odobriti 24 nova visoka učilišta i 250 novih studentskih programa. studentskih programa. Svi ti novi programi, sva ta nova visoka učilišta trebala su udovoljavati standardima da tako kažem i samog Bolonjskog procesa. Ja ne mogu ovdje sada drugačije nego paušalnim, voljela bih da u tome griješim, no međutim sve ono što kao zastupnica dobivam informaciju od ljudi koji su ili polaznici tih studija ili profesori ili studenti govore da zapravo te dopusnice i akreditacije nisu uvijek bile izdavane u skladu sa kriterijima s kojima su trebale biti izdavane. I ponavljam u tom smislu dobar zakon to neće promijeniti i naglašavam da stoga važnost da se u zakonu na neki način te procedure i definiraju. Dakle, taj problem hiperinflacije novih učilišta je već ovdje istaknut i želim još jednom istaknuti da se ta hiperinflacija dogodila upravo u posljednjih nekoliko nekoliko godina i mislim da ako ne promijenimo …/Govornica se ne razumije./… da tako kažem načine razmišljanja o ovom problemu donošenjem zakona nećemo ništa promijeniti. I do sada je Vijeće za visoko obrazovanje trebalo napraviti mrežu visokih učilišta, predložiti ga Vladi, Vlada ga donijeti. Po novom prijedlogu istom predlagaču će donositi Hrvatski sabor ali kak' da velim sustavski se ništa bitno ne mijenja jer smo mi mrežu trebali imati i do sada, a nismo je imali i ono što smo govorili u raspravi kod Godišnjeg izvješća Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje treba ponoviti da sada zaista očekujemo da nam nacionalno vijeće, nama sad kao Hrvatskom saboru predloži mrežu koja bi onda morala biti baza za inicijalne dopusnice, odnosno inicijalnu akreditaciju koju bi davala agencija. Ja vas molim da u zakonu na neki način to i naznačite tu vezu između dokumenta koji se zove mreža visokih učilišta i ovog inicijalnog izdavanja akreditacije jer ta, da tako kažem poveznica koja je logička, ja se nadam da je i stvarna ne postoji formalno, ne postoji u zakonu, a mislim da bi trebala postojati. Drugi primjer za tezu da samim donošenjem zakona ako nećemo ništa promijeniti, ako ne postavimo zapravo taj posao na druge osnove zapravo su iskustva iz, da tako kažem prve runde akreditacija kada su zapravo svi studijski programi, sva visoka učilišta, sva sveučilišta dobivale nove dopusnice ili akreditacije za programe sukladno bolonjskom procesu prije nekoliko godina. Rijetko koje visoko učilište je tada tu inicijalnu akreditaciju dobilo sukladno kriterijima, bolonjskim kriterijima iako je to tada trebalo biti poštovano. Mi dan danas svjedočimo da na nekim našim visokim učilištima, dakle ima tu izuzetaka, ne vrijedi za sve su pretrpane dvorane, da su studentske grupe, seminarske grupe, grupe za vježbe i nekoliko desetaka puta veće od onih kakve bi trebale biti. I zapravo se postavlja pitanje koje je možda malo je i hijeretički reći u ovoj dvorani i pri ovoj raspravi, ali hoće li biti zapravo hrabrosti da se ukinu dopusnice za one koji unatoč nekoliko godina nisu napravili poboljšanje u tim u tim svojim standardima držanja, evo prvenstveno sada nastave. Jer ako možemo imati razumijevanje za prijelazne periode, ako možemo imati razumijevanje da ne možemo sad odjednom reći ok, pola studijskih ili pola fakulteta ćemo ukinuti jer ne udovoljavamo kriterijima jer to ne bi bilo naprosto mudro učiniti, ali dati im nekakav prijelazni period od nekoliko godina da unaprijede svoju kvalitetu nastave, a da nisu, evo u protekle 4 ili 5 godina učinili ništa. Hoćemo li žmiriti na takvu situaciju ili će se nešto dogoditi? Ja bih voljela da se nešto dogodi jer ako tada, da tako kažem, inicijalna nastava, dakle onaj prvi nekakav susret koji mora biti baza onda za izgradnju i izvrsnosti i same znanosti ne funkcionira, teško da ćemo onda imati funkcioniranje na ovim nekakvim višim razinama. I zato ponavljam i nadam se da to na neki način je i osnažujući argument za onu tezu koju sam rekla na početku, da ove bazične definicije i procedura osiguranja kvalitete moraju biti u samom zakonu. Jednu stvar želim još istači u ovoj raspravi jer čini mi se da oko toga postoji još jako mnogo nerazumijevanja. To je pitanje i pozicija državne mature. Koja je, kolegice i kolege, svrha državne mature? Državna matura po svojoj i definiciji i po praksi u zemljama koju ju provode je vanjsko vrednovanje sustava, nadam se odskora obveznog sustava srednjeg obrazovanja. To nisu zamjena za klasifikacijske ispite za upis na visoka učilišta i to nije ništa drugo nego vanjsko vrednovanje srednjoškolskog obrazovanja, primarno. Zašto se to vanjsko vrednovanje provodi? S jedne strane, da se dobije, da se napravi jednoznačno i objektivno vrednovanje kvalifikacije učenika na kraju srednjoškolskog obrazovanja da znamo gdje smo, ali i s druge strane da znamo koje inovacije, koje promjene u sam sustav srednjoškolskog obrazovanja trebamo unijeti? I potpuno je pogrešno državnu maturu svoditi na klasifikacijske ispite za upis na visoka učilišta. I u tom smislu onaj središnji prijemni ured mora imati drugačiju svrhu jer, mislim da je kolega Flego o tome govorio, djelomično je nešto prevedeno i prepisano, ali u toj djelomičnosti se zapravo izgubila i sama svrha. Vezano uz državnu maturu, nekoliko pitanja. Neki dan je objavljena publikacija o zahtjevima fakulteta, fakulteti su potvrdili tu tezu jer samo djelomice prihvaćaju rezultate državne mature. Jedna učenica me jučer pitala na susretu s učenicima, učenici se prijavljuju u središnji prijemni ured i ne znaju što da polažu na državnoj maturi, žele upisati ekonomski fakultet. Ekonomski fakultet u Zagrebu i Ekonomski fakultet u Splitu, dakle jedan je prvi izbor, drugi je drugi izbor, traže različitu razinu državne mature. Koji da oni polažu? Nižu ili višu? Dakle, isti programi, isti fakulteti traže različite stvari na državnoj maturi. Što je s učenicima koji odluče jednu godinu pauzirati? Što je s našim kolegama koji odluče upisati fakultet dogodine, a nisu polagali državnu maturu? Dakle to su jedna potpuno neriješena pitanja koja ćemo morati riješiti u roku od sljedećih nekoliko mjeseci, mislim da smo ih već trebali na neki način i riješiti. I dvije stvari kratke na samome kraju, ovaj zakon ne treba imati oznaku P.Z.E. Nekoliko puta sam upozoravala o tom, da tako kažem, lijepljenju pečata P.Z.E. na zakone koji i jesu i nisu europski, ovaj zakon nije taj, to je usklađivanje sa bolonjskim procesom, ali ponavljam, on nema nikakve veze s ovim formalnim pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju. Argument za to je i u onom planu usklađivanja zakonodavstva koji je usvojio Hrvatski sabor i ovaj zakon se u tome ne nalazi. Zahvaljuje. Dakle uz moju podršku ovom zakonu, nadam se bitnim poboljšanjima do drugog čitanja zakona. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lugarić, pa i vi ste govorili u svom dijelu da što napraviti sa učilištima koji su poliferirala, koja nemaju uvijete za kvalitetnu nastavu, dakle pretrpani su prostori, nema profesora, nedostupni su predavači, nema mentorskog rada. I tu dolazimo do moje rečenice gdje su kolege iz HDZ-a samo polovicu rečenice uzeli. Dakle, ja opet ponavljam, ništa nam neće značiti 40 tisuća studenata više ako to ne rezultira većim brojem diplomiranih studenata koji će znanjem koje su stekli na studiju moći ući u svijet gospodarstva u Hrvatskoj. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. prenormativno uređenje mnogim stvarima, to je onda posebno opasno u obrazovanju, visokom obrazovanju i znanosti i ja kažem, ponovo pitam hoćemo li na neki način presjeći to normativno ili to hipernormiranje u samim dokumentima, hvalisanje gdje treba i gdje ne treba sa ipak jedno malo daljim ciljem i imajući u vidu jednu veliku sliku, a to je konačno napredovanje. Jer nama zaista ne znači ništa veći broj studenata ako oni ne završavaju studij ili ako oni završavaju studij u lošim uvjetima, pa nemaju kvalifikaciju kakvu bi trebali imati. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, kolegice Lugarić, vi ste pogodili zaista puno, ja bih rekao ciljeva koje treba korigirati, ali ja se ne bih složio ipak s konstatacijom koju ste rekli, mi na žalost imamo ljude kakve imamo. Ja mislim da na sreću imamo ljude kakve imamo jer kad gledate, mi danas raspravljamo o visokom školstvu i znanosti, mi se uspoređujemo sa bolonjskim sustavom, mi kažemo da imamo previše, a ne premalo studijskih programa, mjerimo se sa … /Govornik se ne razumije./ … i drugim indeksiranim publikacijama. Gledajte, mi smo počeli reformu našeg sustava prije nepunih 10 godina. Naime, prije 10 godina je završio rat u ovoj zemlji. Pa zar smo očekivali da možemo napraviti više od ovoga što smo napravili. Ja mislim da je iskorak zaista značajan jer zapravo 10 godina rata i nije neko vrijeme za razvoj ova dva sustava visokog školstva i znanosti. Pa upravo zato što mi danas imamo takvu široku bazu od 250 nastavnih programa mi možemo i korigirati. Bez široke baze bilo bi bolje možda da nemamo toga. Ja mislim da je bolje da imamo. Mi se danas uspoređujemo jesmo li dosegli standarde Bolonje. Pa naravno da nismo jer smo počeli prije nekoliko godina. Europske zemlje su to radile nekoliko desetljeća. Pa ipak imamo i briljantnih primjera. Ja mogu reći da moj fakultet uopće nije osjetio bolonjski proces jer nemamo baš ništa mijenjati, mi smo u bolonjskom procesu već desetljećima jer smo bili izvrgnuti međunarodnoj konkurenciji, društvene djelatnosti, možda neki drugi fakulteti nisu. Sad imamo mogućnost izrugavanja međunarodnoj konkurenciji i sve će ići sigurno brže. Da nismo napravili što smo napravili ja bih se složio da nažalost imamo ljude kakve imamo. Ja mislim da je na sreću da ih imamo i zato danas o ovome možemo raspravljati. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Znate, kolega Hebrang kad imate čašu koja ima do pola vodu možete je gledati kao polu punu i polu praznu. Dakle, legitimno je gledanje na sreću imamo ljude kakve imamo, ja se mogu složiti s tim gledanjem. No međutim, mislim da je u ovoj raspravi ipak važno imajući u vidu glavni cilj upozoriti i na ovu drugu stranu medalje a koja kaže da ti svi isti ljudi su i dozvolili nekakve poremećaje, dopusnice onima kojima i nisu trebali dozvoliti. Dakle, ja se s vama slažem na neki način u dijelu da mi trebamo te korake činiti sukcestivno, da ih činimo već jedan niz godina. Možda se ne bi složili oko dinamike ali to je sad čini mi se manje važno ali da negdje sam strateški put oko njega otprilike postoji konsenzus. I kad sam govorila o tome da nažalost imamo ljude kakve imamo pitam tko će korigirati takvo stanje. Opet ti isti ljudi i to je bilo samo u tom kontekstu rečeno. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Znanje, zdravlje i pravda temelji su jedne države i za jednu državu, jedno društvo važniji su od njezine ekonomske moći. I kada su pojedine države, društva propadala ponajmanje je to ponajmanje je to bio uzrok zbog njihovog ekonomskog propadanja a najviše zbog toga što su znanje u zdravlje a na vlastitu pravdu što je tu prodrio oksid novca koji ih je rastočio. Jesu li kod nas zdravlje, pravda pa onda i znanje na prodaju? Ovaj Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju s konačnim prijedlogom zakona a kako ga je gospodin ministar izvolio predstaviti i kao jedan antikorupcijski zakon svakako tome bi trebali doprinijeti. Onako kako je koncipiran uz ove opaske o čemu su vrlo meritorno govorili moji kolege nema potrebe da ja u tom smislu ponavljam jer bi to onda učinila lošije nego što su to oni učinili. Međutim, zašto ovaj dobar prijedlog kvariti nekim stvarima o kojima se u biti ne želi govoriti a i onda se čudimo o čemu je govorila upravo sada kolegica Lugarić zašto i ovakvi tobože i naizgled dobri zakoni ne osiguravaju onaj sadržaj koji bi trebali garantirati i koji su uputili prema određenim adresatima. Mi imamo jedan paradoks da donosimo zakone i to kvalitetne zakone koji su onda jamstvo nekakvih promjena u društvu, međutim paradoks je taj da se stvari u mnogim segmentima još pogoršavaju. U čemu je onda problem? Problem je u slici i u poruci koji na vlastito vladajućih šalju građanima, a na vlastito je onima koji onda i primjenjuju određene zakone i norme. Kada je predstavio ovaj prijedlog zakona bio je tu gospodin ministar, čini mi se da je još pet, šest ljudi kolega bilo iz njegovog ministarstva osim gospodina državnog tajnika. Dok su slušali sami sebe, čim je naišla jedna riječ kritike gospodin ministar je otišao a za njim i cijela svita. Zar nije znanost upravo ta koja mora biti otvorena prema drugačijem, prema drugom, ne prema jednoumlju. Samo tako se dolazi do znanstvenih spoznaja i to najbolje zna ministar Primorac. Ali zašto onda ne stvarati i takvu sliku? Ali ponajmanje je ovo važno. Ovo je čak možda i nebitno. Međutim, ono o čemu su govorili moji kolege, kolega Jovanović to su pitanja kako nas percipiraju ljudi pa onda i intelektualci i znanstvenici na vlastito. Kako je moguće molim vas da prije nekoliko godina Ministarstvo znanosti obznani natječaj za znanstvene projekte da sasvim logično i obrazloženo po odluci, meritornoj odluci vijeća odnosno tijela koje u Ministarstvu znanosti o tome odlučuje dobije sredstva za svoj znanstveni projekt znanstvenica Gabro i da onda naknadno nad intervencijom dekanice Čikeš Medicinskog fakulteta odustane se od toga bez riječi obrazloženja. Ja mislim da to prije svega nalažu elementi kućnog nekog odgoja, elementarnoj pristojnosti da se obrazloži zašto se oduzimaju sredstva doktorici, znanstvenici Gabro koja je dobila upravo po svim kriterijima ta sredstva za jedan potreban aparat razvrstivač stanica tako mi se čini. A gdje su otišla ta sredstva? Ta sredstva su otišla u Polikliniku "Neuron" za kupnju najsuvremenijeg uređaja "3 Tesla" magnetske rezonance koji služi građanima, na koji način? Dakle, dobijeno dobijeno i kupljeno državnim sredstvima, dolaze građani, pacijenti koji skupo moraju platiti taj pregled. A usput Medicinski fakultet koji je osnovao javnu ustanovu a koja je onda kasnije osnovala kao Polikliniku "Neuron" po Zakonu o ustanovama, po vlastitom statutu sve ti prihodi konačno "Neurona" moraju biti prihodi osnivača. To je s Medicinskog fakulteta ta sredstva viđena nisu još od daleke 90. godine. Pa o čemu onda mi gospodo ovdje razgovaramo? Da, vi u tome ne nalazite ništa sporno. Gdje su otišla sredstva iz Ministarstva znanosti? govorimo ovdje o kvaliteti znanosti. Najprije treba djelovati, i još ga je ministar znanosti predstavio ovdje kao antikorupcijski zakon objektivnosti, vanjskog vrednovanja i čega i čega sve ne. Isto tako dakle, to je jedna vrlo loša poruka koja se šalje. Ministar Primorac je znanstvenik koji dok je ministar dao se ustoličiti na dva fakulteta, dok je ministar. To je nezapamćeno. Na fakultetu u Osijeku i u Splitu i za to vrijeme još se unaprijediti u više znanstveno zdanje. Ne ulazimo sada u opravdanost svega toga, ali to se ne smije raditi za vrijeme obnašanja takve dužnosti. Hrvatsko novinarsko društvo koje je objavilo dakle prije niti mjesec dana svoje priopćene, ono je po pojedinim portalima, nismo ga imali prigodu vidjeti u određenim dnevnim novinama, jer je pritisak na novinare takav da izaziva ozbiljnu zabrinutost. "Hrvatsko novinarsko društvo poziva ministra znanosti, obrazovanja i športa Dragana Primorca i njegove bliske suradnike da smjesta prestanu s učestalim pritiscima na pojedine novinare koji izvještavaju o aktivnostima toga ministarstva, te na urednike ministar Primorac i njegovi suradnici sustavno diskriminiraju novinare koji ne izvještavaju o obrazovnim i znanstvenim temama onako kako bi to htio ministar i na taj način da im više ne daju nikakve informacije, ne odgovaraju na Emilove i telefonske pozive. Mnogi novinari obratili su se HND-u za pomoć zbog takvih postupaka. Osim toga, glasnogovornik ministarstva Duje Bonači u svojim reagiranjima na novinarske tekstove vrijeđa pojedine novinare, a u ministarstvu se o njima nepoćudnim novinarima vode pravi dosjei. Pa se navodima iz njihovih pokušaja nastoji intervenirati kod urednika. Takvi pritisci na novinare i medije nisu od jučer nego na pojedine novinare traju već godina, praktički od kako je Dragan Primorac postavljen za ministra. HND zato traži od ministra i njegovih suradnika da se više ne pokušavaju miješati u poslove uredništva, da ne dijele novinare na poćudne i nepoćudne, te da svim novinarima pružaju sve potrebne informacije." Dakle, u potpunosti sam pročitala. **Jarnjak, Ivan tema je zna se. Prema tome, držite se teme i molim vas da govorite o temi, a ne da čitate nekakva priopćenja

ovaj zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, treba prije svega stvoriti okruženje da se to i dogodi. I da se ne dogodi ono o čemu sam uvodno govorila, da znanje ne bude na prodaji. Ona afera "Indeks" daleko je i možda čak i u širim razdjelima kompromitirala, čak i neopravdano u sustav čitav. Dakle, da bi se takvi pojedinačni slučajevi izbjegli o ovome također treba voditi računa. I to itekako ulazi u temu. To je nulta točka, a ovo je prva tema. Hvala. Sigurno da i mi svojim raspravama doprinosimo javnom mišljenju i o nama i o znanstvu i o svim drugim institucijama u ovoj državi, a sigurno da i svojim osobnim primjerom moramo tome i doprinositi. Hvala lijepa. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Ne ja sam to vama zahvalio kao pristojno, onako kako to mora biti. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pokušat ću se držati vaše upute da ne iziđem iz okvira o kojem ste vi govorili. Dakle, evo ja se priklanjam, pridružujem, dakle svoj glas zajedno sa svima onima koji su do sada govorili u prilog ovog zakona, u prilog ovog vrlo važnog materijala o kojem danas govorimo. Zapravo bih počeo svoje izlaganje s jednom činjenicom o kojoj nije bilo govora, međutim koja je vrlo važna za razumijevanje uopće materije o kojoj govorimo. Dakle, kvaliteta kao takva prije svega i prvo se počela pratiti u industriji i ona je zapravo posuđen termin, posuđena metoda koju primjenjujemo manje ili više u određenim djelatnostima, ostalim djelatnostima života, jedna od njih je i zdravstvo, sada govorimo o znanosti, obrazovanju itd. U svakom slučaju je nešto što zapravo propituje kako radimo, gdje sada jesmo, gdje želimo biti. Dakle ne postoji drugi metoda niti bolji, niti učinkovitiji od ovog danas, da sustavu kojeg imamo danas i s kojim smo svi ovdje smo kazali u velikoj mjeri zadovoljni, da ga unaprijedimo, da bude još bolji, da bude još kvalitetniji. Netko je spomenuo ovdje, zapravo postavio retoričko pitanje, što je uopće kvaliteta? Ja mislim da je to također posve regularno pitanje i zapravo možda bi se moglo svesti na konstataciju da se da se može kazati da je kvaliteta i razlika između onoga što sada imamo i ono što u optimalnim okolnostima očekujemo ili možemo imati ili možda čak opseg u kome se sad u ovom slučaju kada govorimo o znanosti i visokom obrazovanju, vrši nastavni proces, a u skladu sa opće prihvaćenim standardima ne znam ni ja i onog svega što je propisano u svijetu i što se čini. Prema tome, kao što smo govorili nedavno u ovom Saboru i o kvaliteti u zdravstvu i kvaliteta u visokom obrazovanju i znanosti također se može procijeniti na tri elementa. U elementu strukture, to je ono što imamo s čim raspolažemo. Dakle, govorimo o svim sveučilištima, o svim o svim veleučilištima, o svim onome što raspolaže ova država, a u službi je znanosti i visokog obrazovanja, o procesu, to je ono koliko imamo obrazovanih ljudi u smislu nastavnika, koje su njihove kompetencije, što rade, na koji način rade sa studentima i konačno, možda najmjerljivijem elementu kvalitete, to je ishod. Što je ishod zapravo naših sveučilišta, što je ishod našeg obrazovnog sustava? Ovdje smo čuli, ja bih rekao nekoliko vrlo kvalitetnih izlaganja. Izdvojio bih izlaganje profesora Hebranga, gospodina profesora Kreše Ćosića, pa gospodina Dorića također, koji su govorili o mjerljivim ishodima. Pa su govorili o publikacijama, o važnosti publikacija. Ne postoji mjerljiviji način doli onaj koji se mjeri koliko koje sveučilište, koliko koji fakultet, koliko nastavnici toga fakulteta i koliko sutradan oni koji su izišli s toga fakulteta, dakle diplomanti dakle publiciraju, objavljuju što i gdje i koliko je težina koje publikacije. Tko je jedanput u životu pokušao napisati jedan znanstveni rad zna što to je i koliko je to teško. Druga razina po kojoj se može mjeriti kvaliteta, a također odnosi se na same ishode su i broj projekata. Koliko povučemo novaca osobito i s međunarodnih projekata, a na važnost određenih projekata kao takvih i koliko smo u stanju proizvesti iz tih novaca nova dobra. Ovdje je bilo govora kako i jednu i drugu, je značajno, u značajnom porastu i mislim da od 25 do 30% 30% je povećanje i u publikacijama i u povućenom novcu. Prema tome, u svakom slučaju možemo misliti što hoćemo ali ne možemo kazati niti konstatirati, osobito ne javnosti ništa više doli da je doista ovo ministarstvo na čelu sa ovim ministrom i uopće Hrvatska akademska zajednica doista postigla jednu zavidnu razinu i jedan veliki uspjeh. S time moramo biti ponosni. S time Hrvatska mora biti ponosna. I ovo je jedan od ja bih rekao dokaza za to. Dakako da je vrlo važno i to, netko je također spomenuo što je sa sudbinom onih koji diplomiraju u Hrvatskoj. Ja ne znam tko to prati na koji način sada, ali je sigurno puno važno pitanje. Dakle, koliko ljudi iz sustava ostaju dakle, nakon završenih obrazovanja ostaju u Hrvatskoj a koliko njih odlazi još uvijek vani. Prema tome, sutradan Hrvatska u europskom okruženju a zajedno sa svim ovim o čemu smo govorili sigurno će biti prostor koji će biti, ja vjerujem magnet i za druge znanstvenike u Hrvatskoj a kamoli za ostanak hrvatski. Prema tome, ovo treba biti, ovaj materijal koji ćemo usvojiti treba biti doprinos i ja bih rekao poticaj onima koji završavaju da ostaju ovdje i da ostaju raditi. Ako bih tražio neke male nedostatke u ovom materijalu onda mi se čini kao da je izostalo detaljnije malo opisa, više opisa o unutarnjem nadzoru kvalitete iako on nije u biti predmet ovoga zakona. Nego je on zapravo prepušten svim sveučilištima i zapravo određenim subjektima koji će sami izraditi određene programe praćenja kvalitete unutar samoga sustava. U svakom slučaju, unutar toga dijela prosudbe i kvalitete ušla bi i prosječna ocjena svih studenata, odnosno svako pojedinačno i svi skupa, zatim dužina studiranja, postotak onih koji odustaju od studija, kao i studenska anketa kao važan element ocjene nastavnika. Ja mislim da usprkos svim mjerama i mjerilima ne postoji oštrija ja bih rekao možda čak niti objektivnija ocjena od one koju sami studenti daju, svojim nastavnicima, svojim profesorima jer se radi o mladim ljudima, obrazovanim ljudima, ljudima koji žive u vremenu, jednom novom vremenu, novih tehnologija i koji zapravo ne dopuštaju da im se predaju neprikladne, zastarjele, ne znam ni ja teme ili programi koji nisu od koristi, oni sami znaju i ocjenjuju koliko je to u skladu sa onim što njima zapravo treba. Svakako bih iskoristio i još jedanput podvukao važnost izlaganja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice koju je iznio ovdje prof. dr. Krešo Ćosić, kada je govorio o važnosti uključivanja gospodarstva. Kada se otiđe vani i kada se zapravo razgovara sa ljudima koji su na vanjskim sveučilištima dakle, u svijetu i kada se govori koliko tko financira znanost onda ćemo vidjeti koliko Hrvatska država iz proračuna financira znanost a vidjeti ćemo koliko u svijetu se financira znanost. Prema tome, nemoguće je održati industriju bez znanosti, dakle, bez sveučilišta itd., niti je moguće održati sveučilišta bez industrije, dakle, i bez potpore iz gospodarstva zapravo, ne samo industrije, nego uopće gospodarstva. ovo je prigoda možda da se još jedanput napomene, naglasi ta važnost i da se zapravo otvore ti putevi komunikacije između hrvatske znanosti, hrvatske akademske znanosti i hrvatskih gospodarstvenika. Hrvatski gospodarstvenici moraju znati i vjerujem da to znaju, međutim, vrijeme pred nama je zapravo vrijeme koje ide u korist i jednih i drugih, da jedni bez drugih ne mogu. I jednostavno to je tako. Bude li drugačije stagnirati ćemo. Ne bih govorio ovdje pojedinačno o tome što sve još donosi ovaj zakon, ali u svakom slučaju je apsolutni iskorak naprijed i moja osobna i kao što je i potpora svih nas ovdje. Ako mogu, dopustite mi gospodine državni tajniče, samo nekoliko malih, ja bih rekao kozmetskih prijedloga, odnosno ispravki. Kada se govori o kreditaciji, pa kada se kaže o reakreditaciji, zatim inicijalna akreditacija, ja mislim da to pomalo možda zbunjuje. Dakle, ne znam, ali ja mislim da bi bilo logično da to bude jedna akreditacija, ako je reakreditacija neka bude ponovna akreditacija. Recimo, dakle, dakle, naprosto štitimo i ako nemamo izraz bolji za, hrvatski, za akreditaciju nemojmo još dodati i reakreditacija, mislim ne znam, ja mislim da bi to bilo dobro. S druge strane, istina je da malo ima možda jednog u smislu korištenja različitih termina pa kada se kaže poboljšanje, unaprjeđenje, ne znam ja, još neki termini koji su ovdje korišteni, ja mislim da je najbolji termin kada je u pitanju kvaliteta, dakle, to je stalni pokušaj, stalno unaprjeđenje ili poboljšanje kvalitete. Prema tome, možda ga naprosto usvojiti kao takvog. Kada je u pitanju agencija, pošto, kada pogledamo detaljno što je zaduženje agencije, je su zaduženja agencije, onda je evidentno da je agencija prvenstveno zadužena za kvalitetu. Prema tome ja bih je doista prozvao agencija za kvalitetu u znanosti i visokom obrazovanju. Naprosto explicitno bi nosila taj naziv i ovo je, ako je to tako, ovo je posuđeno, ovo bi bilo posuđeno iz sustava zdravstva kao takvog. Evo vidim da zapravo moje vrijeme ističe, ja se još jedanput zahvaljujem vama da ste pripremili jedan ovakav materijal i vjerujem da je on apsolutno doprinos napretku hrvatske znanosti općenito i društva u cijelosti. Hvala lijepo. Hvala. Nekoliko replika, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Bagariću na početku svog izlaganja govorili ste o važnosti kontrole kvalitete u samom sustavu i nemam dakle, nikakvih primjedbi na to što ste rekli, smatram to također važnim, ali ima još jedan aspekt važnosti kontrole kvalitete u ovom području visokog obrazovanja koji do sada nije bio još rečen a čini mi se važnim ga istaknuti. U okviru samog Bolonjskog procesa kontrola kvalitete i uspostavljanje standarda kvalitete će biti odnosno jest jedan od uvjeta za prepoznatljivost diploma. I ono što je dobar dio sada bio zamjerka u hrvatskom provođenju Bolonjskog procesa da ja to malo na neki način i pojednostavim, što zapravo niti naša agencija bila članica udruženja za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju niti ove druge europske mreže, i postavljali su se vrlo opravdani upiti da li će onda naše diplome koje su kao po Bolonji, a zapravo nisu jer je nedostajao ovaj moment kvalitete, biti čitljive i biti prepoznate kao takve u smislu postignutih kvalifikacija na jedinstvenom da tako kažem europskom tržištu rada. I to je jedan od još važnijih momenata i važnost da tako kažem samog uspostavljanja sustava kvalitete. Jer sustav unapređenja kvalitete, upravljanja kvalitetom se ne postavlja samo zbog toga da bi mi mogli reći mi to imamo, nego da se na neki način i studentima zbog kojih samih taj sustav i postoji, jamči na neki način da ono što oni uče, da ono što oni rade na onoj kvalifikaciji koje oni stiču nisu samo u sadržajnom, nego i u metodskom i kvalitativnom smislu jednake onim europskima. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. jasno napisano da jedna od zadaća agencije odnosno ovog sustava nadzora, sustava kvalitete i to kako zapravo uskladiti ovdje naše postignute diplome i kompetencije sa onima u Europi kako bi bili zapravo kompetibilni. To je explicite napisano. Još jedanput pogledajte, vidjet ćete da je. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić, replika. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratak komentar vrlo korisne raspravre doktora Bagarića. Ja bih komentirao kratko njegova opažana koja se odnose na kvalitetu, semantiku kvalitete, važnost kvalitete i analogiju između kvalitete u industriju i kvalitete u znanosti mislim da to zaslužuje određenu važnu distinkciju. Sustavno razmišljanje o kvaliteti je najviše bilo izraženo, kao što je rekao i doktor Bagarić, upravo u industriji pod nazivom "total quality menagment", čitav niz organiziranih napora u organizacijskom, tehnološkom, tehničkom i svakom drugom pogledu kako bi se u industriji osigurala visoka ponovljivost kvalitete proizvoda. Taj "total quality menagment" razvijen je baš kao niz organiziranih napora u automobilskoj industriji, Crysleru, Toyoti itd. Istovremeno želim naglasiti sličnost, ali i različitost kad govorimo o kvaliteti u znanosti. Ono što je kvaliteta u industriji, ponovljivost, visoki standard, visoka pouzdanost upravo nije karakteristika kvalitete u znanosti. Jer kvaliteta u znanosti je isključivo i jedino sposobnost sposobnost stvaranja novog znanja, stvaranja novih spoznaja i nigdje tako jasno se ne ističe ta potreba za onim dobro poznatim terminom "added values", stvorena nova vrijednost, to je glavna karakteristika upravo znanstvenog djelovanja. Hvala vam lijepo.

govorili ste o kvaliteti a evo upravo i u tekstu zakona kaže se da donošenjem ovog zakona omogućit će se planirano unapređenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanje visokih učilišta i znanstvenih organizacija poboljšanjem kvalitete. Isto tako ste spomenuli koje su karakteristike kvalitete odnosno kako se mjeri, a to je po strukturi, po procesima i po ishodima. Spomenuli ste po ishodima da je to mjerljivo putem naučnih radova, publikacija itd. Međutim, ja bih ovdje rekla da je jako bitno za kvalitetu ipak unutrašnja kontrola koja ovdje nije navedena. Isto tako, riječ studenta, jer nažalost svjedoci smo danas da upravo zbog nespremnosti na Bolonjski proces na pojedinim studijima, na pojedinim fakultetima studenti koji su poznati po svojoj izvrsnosti upravo zbog nekvalitete odnosno nespremnosti na Bolonjski proces ostaju razočarani. I upravo zbog toga ta nespremnost sigurno da će umanjiti kvalitetu studija. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Žao mi je da me niste primjetili jer sam podigao pločicu i kolegi Kreši. Međutim, vrlo kratko, slažem se s kolegom Krešom

slažem se s vama u tom dijelu, međutim kad ste govorili o nespremnosti studenta ja mislim da se ne radi o nespremnosti studenta, nego u tom slučaju profesora. Ali kad je u pitanju ovaj unutarnji nadzor o kojem ste govorili i kad ste kazali da je zapravo izostavljen, nije izostavljen. Kad pogledate glavu 3. u sustavu osiguranja i unapređenja kvalitete, onda ćete vidjeti na 13. stranici da točka 5. i 6. je posvećena unutarnjem nadzoru, ali nije explicite ovdje obrađena i razrađena, nego se ostavlja zapravo sveučilištu kao takvome da zapravo razvijanjem vlastitih programa razvijanjem vlastitih programa i projekata u tom dijelu, a u skladu sa ovim zakonom zapravo postigne jednu cjelovitost i ukupnost kvalitete. Evo toliko. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Žao mi je da je ministar morao otići. Nije uspio čuti i saslušati nijedno pojedinačno izlaganje. Znam da ministar o ovom području puno zna, ali nikome ne bi smetalo pa ni njemu da je čuo pokoji prijedlog, da je čuo i pokoju kritiku. U svom obraćanju prije nego što je otišao, govorio je o tome da mnogi iznose podatke u kontekstu nekakvih izbornih kampanja. Žao mi je da je to rekao, jer nitko od nas ovdje danas nije govorio u kontekstu nikakve izborne kampanje, nego u želji da dođemo do rješenja da se na jedan objektivan način vrednuju znanstveni projekti, da se temeljem objektivne ocjene onda tako i financiraju, da im se temeljem tih objektivnih ocjena daju adekvatna oprema, oprema, znanstveni novaci i sve ostalo. Ono što bih ja želio ovdje podvući i nadam se da će gospodin državni tajnik to prenijeti i gospodinu ministru. Samo ću malo pričekati da državni tajnik me, barem on čuje. Molio bih državnog tajnika, evo samo da vas zamolim da ministru prenesete sljedeće. Dakle, ja nisam kritizirao recenzente, ni na kraju pameti mi nije bilo to. Ali netko mora i recenzentima dati upute unutar kojeg okvira se trebaju kretati, jer da ste i sami napravili samo unutar jednoga područja, mog područja biomedicine, jednu komparaciju, koliko pojedini projekt dobiva sredstava, a u biti kakvi su dosadašnji učinci, znanstveni učinci onih koji sudjeluju. Vidjet ćete ponekad vrlo skromni rezultati, a relativno velika sredstva. To ne može biti. S druge strane, ima ljudi koji su odlično radili, puno objavili, puno napravili, ostavili duboki trag u hrvatskoj znanosti, a vrlo skromno su u ovom projektnom razdoblju financirani. To nije dobro. Ponavljam to se reperkutira i na mnogim drugim segmentima kasnije. Ono što ja dozvoljavam da nije isključivo broj radova, citati, časopisi njihov …/Govornik se ne razumije./… jedini kriterij. Ali nam onda morate reći koji je to dopunski kriterij. Jer recimo kada sam ja radio u Francuskoj kao mladi znanstvenik francuski ministar znanosti je tada rekao u ovom razdoblju dok sam ja ministar francuskom gospodarstvu treba riješiti pitanje poluvodiča za elektrotehničku industriju Francuske, genetskog inženjeringa za našu farmaceutsku industriju i amplificirati signal kroz …/Govornik se ne razumije./… vlakna za potrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Točno se znalo što ministru treba i francuskom gospodarstvu treba. I tih nekoliko godina oni koji su radili na tim projektima dobili su dva, tri, četiri puta više sredstava jer je Francuskoj bilo stalo da se to riješi brzo i kvalitetno. I vi imate pravo to reći, pa onda se ja nemam pravo buniti. Ako je za na važnije da riješimo nešto u poljoprivredi za potrebe hrvatskog turizma i da ćete financirati te projekte dva ili tri puta jače od projekata u biomedicini morate mi reći ja ću se s time složiti i neću ni jednu riječ protiv toga imati. Ali ovako da unutar jednog područja imamo toliko šaroliki jedan pristup to nije moguće. Što se tiče Središnjeg prijamnog ureda, ja sam želio pitati ministra, sad pitam vas gospodine državni tajniče. Koliko će se ljudi u tom uredu zaposliti? Nismo o tome ništa čuli. Koji će biti njihov profil? Temeljem onog što ovdje piše, pardon i koliko će to koštati dakako. Jer vidjeli ste kako je na čudan način posloženi su iznosi koji se traže za pojedine segmente posla kojeg će oni obavljati. Dajte nam recite koliko će ukupno taj ured koštati? Ono što piše glede opisa poslova ljudi u tom Središnjem prijamnom uredu obrada podataka sa državnih matura i pripremu za upise na fakultetima. To po meni izgleda dva put po mjesec dana posla. Mjesec dana nakon mature državne i mjesec dana prije upisa na fakultete. Tako gotovo izgleda. Morate nam reći da li će to biti ljudi primljeni na određeno vrijeme dva put po mjesec dana ili će to biti ljudi koji će nešto i još pored toga raditi. Nadalje, bilo je malo prije govora o onom trokutu kojeg ja stalno spominjem. U jednom vršku gospodarstvo, u drugom vršku je politika, u trećem vršku jasno jeste visoko školstvo. Politika mora utjecati, ja se potpuno slažem s ministrom. Mi ne možemo i ne smijemo financirati profile koji Hrvatskoj državi i društvu nisu potrebni. Ljudi mogu završiti što god žele, ali to moraju sami platiti. To ne može ići iz državnog proračuna. Mi ne možemo obrazovati ljude za biro rada. To je besmisleno. Dakle, mene zanima koliko se puta često ministar nađe sa ljudima iz gospodarstva? Kako se dogovara upisna politika? Kako se dogovaraju izmjene i dopune programa glede potreba hrvatskog gospodarstva? Mene zanima kad je država u pitanju da li ostali ministri redovno pred upise javljaju ministru obrazovanja trebat će nam u sljedećih 10, 15 godina toliko liječnika, toliko sudaca, toliko učitelja, toliko policajaca. Da li se upisna politika temelji na tim brojkama koje bi po meni ministar obrazovanja trebao prikupiti od svojih kolega u Vladi, a onda jasno i od segmenta gospodarstva. Isto to se odnosi i ponavljam na znanstvene projekte. Primarno treba financirati, pa i bolje financirati ono što Hrvatskoj treba, njenom gospodarstvu. Naveo sam primjer malo prije jedne Francuske. na koncu ćete mi samo dopustiti da pročitam, želio sam podsjetiti ministra na jednu njegovu izjavu od prije 7, 8 mjeseci kada je rekao da zahvaljujući otvaranju brojnih novih sveučilišta, veleučilišta te novih visokih škola u njihovom sastavu došlo je do porasta broja studenata. Posebno je istaknuo da zahvaljujući toj politici danas Hrvatska ima 15% građana koji imaju višu, visoku školu u odnosu na 8% od prije 10 ili 12 godina što je normalan porast. Ako je tako, želio sam pitati gospodina ministra, kako to da taj veliki porast broja obrazovanih nema za sada nikakav učinak na inovativnost, na kreativnost, na produktivnost, na konkurentnost, na izvoz i standard naših građana. Da li se možda radi o potpuno pogrešnoj obrazovnoj strukturi ili pak o nedostacima u obrazovnom sustavu ili o jednom i drugom? Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Dražen Vikić Topić. Izvolite. potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnici i gospodo zastupnici. Prvo bih vam se htio zahvaliti zaista uvaženi zastupnici i zastupnice na jednoj vrlo konstruktivnoj diskusiji, opaskama, sugestijama. Ja sam zapisao koliko sam stigao. Kolege su prije toga isto radile, kolegice pravnice koje su bile. To će zaista poboljšati kvalitetu ovog zakona. I mislim da je odlično da idemo u dva čitanja, da imamo vremena da ga poboljšamo. Kažem, još jednom se najviše zahvaljujem. Ali samo bih spomenuo par stvari. Naime, toliko je bilo tih stvari da je to sad nemoguće spomenuti. Imat ćemo još vremena o tome pričati. Samo bih htio reći koja je ključna stvar kada se spominjalo zašto nije unutarnja kontrola, akreditacija. Pa upravo i zahtjev europskih asocijacija za akreditaciju bio da se donese zakon, jer zašto? Do sada je agencija bila uredbom osnovana što je bilo u redu. A sad se diže na viši nivo ovog uvaženog tijela, zakonom se osniva, postaje nezavisnije. I prije je bila nezavisna, ali u očima možda Europe ne dovoljno. Sad postaje zaista nezavisnije time i u biti će onda kad se osnuje ići postati članica svih tih akreditacijskih agencija. To je zapravo i bio uvjet. Zato mi to sve i radimo, ne? Kao što je uvaženi zastupnik gospodin Bagarić rekao naravno da unutra su elementi unutarnje kontrole kvalitete. Ali naprosto naši su ovi zakoni koje smo imali do sad u znanosti bili svi malo prenormativni, preregulirani. Mi sad nastojimo dati okvire, naravno ako, kad ovo uvaženo tijelo to podupre, a onda pravilnicima, podzakonskim aktima razrađivati stvari. To je, postoji kontrola. I sada je bila kontrola u ove agencije, ali to je bilo na jednoj kako bih rekao osnovi samih želja. Mi smo zvali …/Govornik se ne razumije./… oni su dolazili izvana, iz inozemstva i pomagali nam u tome, a sad će to biti, sad to više neće biti naša želja. Oni će moći doći kad god će htjeti ako smo članovi te asocijacije. Što se tiče ovog financiranja znanosti i visokog obrazovanja iz budžeta i iz državnih znači novaca, iz gospodarstva. Da ja se zahvaljujem na ovoj diskusiji, vrlo je korisna. Pa to je ono što mi cijelo vrijeme zapravo radimo i molimo daljnju pomoć ovoga visokog tijela. Naime, mi ovog trenutka po podacima, ja imam podatke za 2007. koji su 2008. još podaci nisu definitivni, službeni, 0,55% je od GDP-a dolazilo iz proračuna, a 0,39 iz gospodarstva. A zapravo bi trebalo po onoj bolonji biti 0 recimo 3 iz proračuna. Znači, mi imamo dvostruko više sad iz proračuna, a 0,6 ili malo više iz gospodarstva, je li. Jer zadnji rezultat on raste, sad je 0,94, za 2008. imamo projekciju 1,1. Evo, tako da na tome treba poraditi. Naravno da država i dalje treba kontinuirano povećavati, ali mislim ima gospodarstvenika, ima odličnih firmi kod nas koji shvaćaju važnost … /Govornik se ne razumije./ … ali mislim da još to nije u većinu drugih firma, možda čak i manjih nije još to nekako im ušlo u taj, nisu tu atmosferu još poprimili koliko je važno to istraživanje. Što se tiče patenata i slično, napravljen je veliki, uvaženom zastupniku gospodinu Doriću bih rekao, veliki napredak je napravljen. Ali ja ću se samo recimo na Ruđer, jer ja dolazim od tamo, radio sam 30 godina. Znam podatke kad sam otišao. 2005. je bilo samo tri aplikacije. Onda smo osnovali Ruđer inovacije, došao je kredit Svjetske banke. Po zadnjim informacijama od prošlog tjedna, preko 80 aplikacija. A mislim da tako i ostali segmenti društva slijede, brojčano. Znači, ipak su se mnoge stvari jako poboljšale u zadnje vrijeme, je li. I još ono kad ste me pitali, to je vrlo jedna interesantna studija od prošle godine bila za ove … /Govornik se ne razumije./ … Danas sad zapravo već u Europskoj zajednici, ali i šire u svijetu, uopće ne žele govoriti na taj način. Oni kažu brain circulation, da to moraju stalno visoko obrazovani cirkulirati, baš to što je interesantno. Prva zemlja po tome je Malta, nešto više od 30% visoko obrazovanih ide okolo. Druga zemlja je Irska, to je mene osobno zapanjilo. Znači, jedna velika zemlja visokog standarda, dobre znanosti, 28%, Makedonija 28, Bosna i Hercegovina 24 i mi 23. To je očito trend u svijetu. Ono što je po meni vrlo važno za sve nas, kako što veći broj tih ljudi privući natrag, e to? A mi sad razvijamo cijeli taj sustav, naravno da je onda i ovaj zakon jako važan zakon koji će zapravo i tu kvalitetu i privlačiti ljude natrag jer će biti sigurniji kad apliciraju projekte da će biti veće, hajmo reći kritičnije recenzije, objektivnije itd. Ali evo, da sad ne bi sam nas hvalio, ja se još jedanput najljepše zahvaljujem na svim sugestijama i opaskama i kritikama koje su korisne, konstruktivne bile i